Nastavljamo s raspravom. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Krešimir Bubalo. Hvala lijepo poštovana zamjenice predsjednika. Poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege evo prošla je pauza. Dosta je toga rečeno danas, ali mi u klubu HDSSB-a već smo određene stvari rekli u prošlim tjednima, mjesecima, isto tako i na odboru. No, ja ću vas podsjetiti da smo mi prije gotovo godinu i pol dana poslali u saborsku proceduru prijedlog zaključka o provedbi prethodne rasprave i zakonsko zaustavljanje ovrha, pljenidba i deložacija hrvatskih građana iz jedne nekretnine koju imaju u vlasništvu a u kojoj stanuju. Ta točka se non stop pomiče i ona je danas na 88. mjestu iako je zavrijedila da se puno prije raspravi o njoj. bili smo svjedoci nemilih događaja i po Slavoniji i Baranji, u regiji iz koje dolazimo da se masa ljudi tjera iz domova, no bili smo u prigodi vidjeti da upravo zbog švicarca mnogi su ljudi plaćali enormno visoke rate koje su im se povećavale iz dana u dan. Svi znamo da su plaće padale, a ljudi su bili bez idejni, očajni. Država i Vlada nije našla shodnom da se raspravi upravo o tome ali isto tako problem koji je bio gorući, problem švicarca evo već vidimo da se rješava pa čak i na sporom našem pravosuđu, na pravosudnim instancama ali drago mi je da konačno raspravljamo i u Hrvatskom saboru o problemu koji muči veliki broj obitelji posebice u Slavoniji i Baranji. kada slušamo ovu raspravu i da je bilo zažmiriti prije nekoliko mjeseci onda bi vjerojatno tu raspravu doživjeli kao što smo možda doživljavali kako će izgledati utakmica Dinamo-Asenal sinoć ili kako će bit odnos dužnika i banaka, ili kao što mi u HDSSB-u danas zažmirimo pa vidimo kakav će biti odnos za par mjeseci Zagreba prema Slavoniji i Baranji. Uvijek u predizborno vrijeme bilo na lokalnoj, bilo na nacionalnoj razini nastoji se i ono što nije odrađeno tijekom mandata popravit, uljepšat jer svi znamo da dolaze izbori, mišljenja samo da kad je u pitanju svaka osoba, svaki građanin a posebice Slavonija i Baranja da treba pomagati pa makar to bilo i u predizborno vrijeme. Rekao sam to i na odboru, a evo želim to ponoviti i danas klub HDSSB-a će podržati ovaj prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju s konačnim prijedlogom zakona prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o kreditnim institucijama s konačnim prijedlogom zakona. Obadva su hitni postupak. Naši ljudi imaju velikih problema i bilo bi krajnje vrijeme da se ovakav zakon donese, stoga ćemo pružiti podršku. No isto tako sam rekao da je to pola koraka, nije cijeli korak jel isto je banka radila novi otplatni plan za one koji su možda s jednom do dvije rate pred kraj ili osvrćući se na već one koji su otplatili kredite. Želim reći da ovaj odnos koji je bio između banaka i dužnika mi ga doživljavamo kao lihvarenje ili kamatarenje jel ponuda usluge u svojevrsno iskorištavanje stranke tj. lošijeg položaja stranke u kojem se sklapa ugovor je bila takva da ga možemo nazvati lihvarenjem jer bila je uvećana glavnica. Kada gledamo kako se glavnica uvećavala za sve one koji su imali kredit u švicarcu onda možemo ga prozvati lihvarenjem jel mnogi su ljudi i obitelji upropašteni, upravo osjetili su jedno beznađe da ne govorimo o onima koji su izgubili posao, da ne govorimo koji su možda i digli ruku na sebe za koje ovo rješenje prekasno. No želim reći pošto je dobar dio kredita upravo od 2005.do 2007.bio plasiran na tržištu Hrvatske izostala je reakcija HNB-a kao što i danas na ovom zasjedanju izostaje i guverner koji bi trebao surađivati sa Vladom na rješenju ovog problema jedna ozbiljna analiza HNB-a što procjenjuju da će se događati u idućim mjesecima, kakve će biti refleksije i na druge valute i da li smo trebali posegnuti danas možda i za nekim drugim rješenjima koje se odnose možda na neke druge valute, a koje su korištene upravo u zaštiti valutne klauzule kod plasmana naših sugrađana. Mnogi su prešućivali pa čak želim reći i pojedine presude kao što je presuda Vrhovnog suda RH kada govorimo o javnim bilježnicima koji su uzimali masne novce kada su solemnizirali ugovore, a nisu upozoravali naše sugrađane što im se može dogoditi u ovome poslu, a vidimo da im se dogodilo da plaćaju kredite godinama, a glavnica im je veća nego što nakon desetak godina otplate su je uzeli. Prema tome, gledajući veliki broj ljudi kojih je u ovom trenutku između 200 i 300 tisuća onda je krajnje vrijeme da se povuče ovaj potez. Trebalo je biti hrabriji, trebalo je biti odlučniji ja bih rekao prije nekoliko mjeseci no i prije nekoliko godina kada su i neki drugi imali šansu, povući ovaj potez ići k tome da se upravo konvertiraju ovi krediti bez naknade sa tečajevima koji su bili puno bolji prije nekoliko godina, bez obzira na vrstu, namjenu i rok trajanja kredita. Trebalo je imati i socijalne osjetljivosti, a u ovom trenutku treba imati socijalne osjetljivosti i prema onima koji ne mogu servisirati svoje obveze i u drugim valutnim valutnim klauzulama. I zato upravo ovo zakonsko rješenje koje mi predlažemo, a koje je na 88.točki u dnevnom redu trebalo je puno prije staviti u proceduru i pomoći našim sugrađanima. želim reći i ovih dana slušamo i Udrugu banaka koja reagira i koja se tuži na ove postupke vezano od strane hrvatske Vlade. imali smo mogućnost slušati i gospodina Bohačeka koji doista ne osjeća što se događa na terenu i bilo bi dobro kada bi ta Udruga banaka stavila njega na šalter par dana da sluša ljudske probleme, onda bi možda bio senzibilniji. kada gledamo njihov dopis kaže "Hrvatska udruga banaka smatra predložene izmjene potpuno neprihvatljivima, neopravdanima i pravno neodrživima". Potpuno neprihvatljivima, to može samo jedan bankar koji nema osjećaj za narod i ljudi koji žive u teškoj situaciji potpisati. Neopravdanima, pa ako su banke majke uzele toliko sredstava iz RH i oplodile značajno svoj kapital koji ne vraćaju još uvijek kao i dobit u svoje zemlje, onda možemo reći da su itekako dobro zaradile. No one su bile majke upravo ovim bankama, ali maćehe hrvatskim građanima i trebalo se puno razboritije i prije reagirati one same ako su željele zaštiti svoje klijente i pomoći hrvatskom narodu. Siguran sam kada govorimo o pravnoj neodrživosti da je tu malo prostora za banke, one će pokušati nešto napraviti no mišljenja sam da ne trebamo dvojiti oko te odluke, da trebamo odluku donijeti. U drugom pasusu kaže prijedlog izmjena poslan je bez potrebnog obrazloženja, bez provedene javne rasprave i bez procjene učinaka. Pa pogledajte kolik je majki zaplakalo u RH, koliko je obitelji uništeno, kolike ste ljudi izbacili iz svojih obiteljskih kuća ili stanova i zato vam ne treba nitko slati objašnjenja. Dovoljno je prelistati novine i osjetiti što se događa u RH. No da taj kapital stranih banaka negdje drugdje se bolje oplemenjuje i obogaćuje oni bi ga poslali negdje dalje. No kada gledamo aktivu i pasivu hrvatskih banaka, kada gledamo u pasivu ili da na štednju daju naših građana europske kamate, a na aktivu kada govorimo o kreditima da daju balkanske kamate kreditoprimcima, onda možemo reći morate se vi banke bilo austrijske, talijanske ili neke druge odlučiti gdje vi to svrstavate Hrvatsku i hrvatske građane, da li u Europu ili Balkan. Ja sam siguran da smo mi Europa. Prema tome ta ravnoteža u aktivi i pasivi trebala je biti drugačija, trebalo je biti kamatni … manji, a vidljivo je da su banke zarađivale ogromna sredstva u prošlim godinama. Pa ni ne čudi me izjava ministra Lalovca kada uspoređuje bonuse i plaće pojedinih bankara u RH sa uvaženim sa uvaženim doktorima koji vrijedno također rade svoj posao. Kada vidite da su bankari značajne prihode ostvarivali pa i plaće i bonuse koji su nezamislivi, kada jedan bankar ostvari godišnji prihod malte ne ko svi saborski zastupnici u ovim klupama ili po nekoliko vlada onda sigurno nam morate uprijeti prstom i reći gospodo iz bankarskog sektora izvlačili ste sredstva iz gospodarstva iz obitelji od stanovnika no niste ulagali u greenfield investicije u RH. I kada pogledamo što je uloženo u RH u prošlih 20 godina onda vidimo da su strane kompanije, strane banke upravo ulagale ne u novu proizvodnju i greenfield investicije nego su gledale kako u trgovini, kako u nekim drugim segmentima plasirati svoje proizvode i osiromašiti hrvatski narod. Prema tome udruga banaka ovo što je radila zajednički sa bankama nije bilo dobro no želim također reći da upravo u tom razdoblju koje se odnosi na razdoblje od 2003. do 2014. u tom periodu povećane su kamate na švicarac i imamo već presude Vrhovno suda koje se odnose na to razdoblje. Procjena je da su banke oprihodovale gotovo 3 milijarde kuna više zbog nezakonitog povećanja kamata. To je pitanje koje se također mora postaviti za ovom govornicom isto kao što su u svim kamatama vezano za švicarac naplaćena je razlika tečaja a to je vjerojatno po našim procjenama dodatnih 2 milijarde kuna na preostali nezakonito naplaćeni dio kamata samo na razlici tečaja u prošlim godinama. Dakle ukupno 5 milijardi kuna na koje je država naplatila svojih milijardu kuna otprilike poreza. ovih spomenutih 3 milijarde pretplaćenih kamata je dokaz da banke uopće neće imati neki trošak jer se oslobađaju sudskih postupaka i sudskih troškova koji su nastali u ovom vremenu. No želim se osvrnuti i na ono što ih čeka idućih nekoliko godina a to su porezne olakšice i to nije ništa drugo nego vraćanje bankama onoga što je država naplatila. Mi u HDSSB-u govorimo da je Vlada učinila pola koraka, mogla je učiniti cijeli i upravo na razliku od tih 20 i nešto tisuća kreditoprimaca, znači između 53 i 70 i nešto tisuća koliko smo imali kreditoprimaca za otplaćene kredite također reagirati i osvrnuti se na banke da izvrše pretplatu tih pretplaćenih kredita u prošlim godinama. Jer ponovno ponavljam lihvarenje je bilo u pitanju a ne jedan kvalitetan poslovni odnos između banaka tj. vjerovnika i dužnika. ovo je polutrajno rješenje gospodine zamjeniče ministra jer da je trajno ono bi se odnosilo i na kredite koji su vraćeni, na razdoblje u prošlih 10, 15 godina jer neki su uzeli kredit u euru i vratili ga u švicarcu ali su iznos pretplaćenog kredita platili upravo sa tim refinanciranjem kredita. Pa imamo puno prijatelja i kolega koji su u prošlim godinama na taj način vratili kredite, pokušali se osloboditi dužničkog ropstva. i kao što imam jednog od kolega kaže svaki dan kada sam prolazio pokraj banke i kada sam gledao tečaj jednog dana kao što čovjek od čovjeka zna okrenuti glavu tako svaki dan moram proći pokraj tog izloga i počeo sam okretati glavu od izloga jer jednostavno nisam mogao gledati svaki dan promjenu tečaja jer znam šta to donosi meni i mojoj obitelji. Prema tome, ovo je polutrajno rješenje. Rješenje i rješenjem smo trebali obuhvatiti sve one koji su isplatili kredite, kredite u francima, pretplaćene kredite u prošlim godinama jer su stanovnici Republike Hrvatske bili u lošijem položaju. Ja vjerujem da će se ovaj model preslikati na susjedne zemlje, prije svega mislim na Bosnu i Hercegovinu, mislim na Makedoniju i neke zemlje u susjedstvu. No što želim reći? Mi iz HDSSB-a najbolje osjećamo taj problem u Slavoniji i Baranji. Jer šta se događalo? Većina ljudi u Slavoniji i Baranji htjela je podići kredit i htjeli su podići određene iznose no nažalost plaće, jedna trećina plaće im nije dozvoljavala da dignu kredite u eurima jer im je u švicarcima bila manja rata, barem se činila u tom trenutku. I ljudi koji su prezaduženi, preopterećeni dizali su te kredite u švicarcu, no vidljivo je sada da im ni plaća ne dotiče i da im nije doticala u prošlim godinama. Prema tome upravo najviše su pogođeni ljudi u Slavoniji i Baranji i svatko tko ne bi digao ruku u Hrvatskom saboru i za ovakvo polovično rješenje bio bi protiv svojih građana, građana koji su u teškoj situaciji i ne mogu servisirati obveze. Želim se malo osvrnuti i na Narodnu banku. Zašto dana nemamo na stolu uz ovaj prijedlog zakona analizu Hrvatske narodne banke o mogućim utjecajima primjene ovih dvaju zakona na monetarni sustav ali isto tako i na građane Republike Hrvatske. No u izvješćima Hrvatske narodne banke u prošlim godinama očekivali smo i prijedloge i sugestije upravo i Hrvatskom saboru, upravo i hrvatskoj Vladi jer to je bilo logično da guverner ne da diže kredite u švicarcu nego da daje sugestije jer tko će bolje znati od guvernera šta će se događati na makroekonomskom okruženju jer upravo je zato jako, jako dobro plaćen nego on. No ja želim izraziti i svoju zabrinutost što će nam se događati u idućoj godini i sa našom državom i sa državnom blagajnom jer i sam sam u 3. mjesecu kao saborski zastupnik postavio pitanje resornom ministarstvu, Ministarstvu financija koliko je Republika Hrvatska dužna sa valutama, rokovima i tko su nam kreditoprimci. Pa izgleda da je to najteže pitanje Republici Hrvatskoj. Mi kao da ne znamo koliko smo dužni, u kojim valutama i po kojim partijama. Apeliram još jednom na Ministarstvo financija i sa ove govornice, dajte mi taj odgovor nakon 6 mjeseci jer mislim da je važan i mislim da smo u ovim mjesecima mogli za Republiku Hrvatsku napraviti dobre poslove a to znači refinancirati postojeće neke obveze dok su na tržištu kapitala, mislim na svjetskoj razini jeftine kamatne stope. No što reći kada vam najbliži susjed dođe i kaže Krešo 2009. podigao sam 48 tisuća eura tj. u to vrijeme tisuća švicaraca, danas imam 66 tisuća švicaraca ali i 59 tisuća i 558 eura. Znači gotovo 12 tisuća eura ima više kredita a uredno je sve ove godine servisirao obveze rade i on i supruga u državnim institucijama no uz pomoć roditelja su financirali rate kredita a imaju nakon evo 6 godina 12 tisuća eura više kredita. Prema tome, ovakav zakon će pomoći tim ljudima, ali moramo i onima koji su zatvorili kredit, a upravo su digli ga u nekoj drugoj valuti da bi premostili to vrijeme, da bi izašli iz dužničkog ropstva. No evidentno je da su se banke opirale oko zatvaranja kredita jer jasno je da bankari više ovce neće moći naći u širem okruženju. Pa tko će više dizat kredite kad su bankarski euribor i to je ministar pričao danas nepredvidiv, oni se malo zaigraju na tržištu i da vidiš problema. Prema tome, tu se osjeti pravna nesigurnost, a ne pravna nesigurnost ovo što govore bankari. Hrvatska je itekako sigurna i stabilna država u kojoj su oni značajna sredstva oprihodovali u prošlim godinama, no čak i ono da nisu povlačili dobit u svoje zemlje i svoje matice je razlog upravo što nigdje u okruženju uz ovakvu procjenu rizika nisu mogli oprihodovati sve ono što su ulagali u prošlim godinama. Prema tome, ovaj zakon će pomoći ja bih rekao i bankama zbog svih ovih presuda. Banke će u iduće tri godine bit oslobođene plaćanja dobiti i neće to značajno osjetiti, ali postoje neke banke i u Hrvatskoj koje su se dobro osigurale jer znamo da su neke i prodane u međuvremenu pa će se također određena sredstva naplatiti. želim reći da borba u prošlim mjesecima i godinama je bila značajna i u ovim klupama i želim se zahvaliti i Udruzi Franak. Prema tome, svi oni koji žele rješavati svoje probleme moraju se udruživati, moraju pokazivati i ukazivati na nepravde, na probleme jer samo tako zajednički možemo rješavati stvari jer vidimo po sporosti hrvatskog pravosuđa da nisu bili kadri rješavati taj problem. No isto tako vidimo po ovome što ovaj prijedlog dolazi na kraju mandata da i ova Vlada je zakasnila jer mnogi su ljudi nažalost stradali u ovim mjesecima. Prema tome, klub HDSSB-a će podržati ovaj prijedlog ali očekivali smo cijeli korak, a ne pola koraka pod utjecajem stranih banaka. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Kolega Bubalo, da sam slušao do kraja vaše izlaganje ne bih digao tablicu za repliku ali upravo sam htio govoriti o onome što ste na kraju rekli, a to je tajming. Udruga Franak i još niz udruga koje su se kasnije udružile i zapravo Franak je reprezentativan za ljude dužnike u švicarskim francima, već godinama govore o ovom problemu. Zato se i može u neku ruku optužiti Vlada da je u predizborne svrhe ovo činila. Ja bih bio puno sretniji da je odmah na početku mandata prepoznat ovaj problem švicarskih franaka i da je na ovaj način ili neki drugi, kako vi kažete polovičan ili cijeli riješen. Naime, ako se radi o prijevari a očito se radi o prijevari, krađi i pljački hrvatskih građana što je kažnjivo po zakonu. U tom slučaju su i oni koji su otplatili kredit u švicarskim francima prevareni pa i oni imaju pravo na iste ovakve uvjete kao što sada ćemo glasati za ovaj konstruktivni i dobar zakonski prijedlog. Dakle i oni su prevareni, i oni su u toj grupi od 73000 dužnika koji su digli kredit u francima i mnogi su ga uz teške muke otplatili. Nisu oni to olako samo otplatili te kredite u francima. tome, zaista je ovaj zakon kako vi kažete polovičan, ajde neki trofrtaljni ja bih rekao, nije polovičan ali veći broj je ostao ljudi pod kreditima, a manji dio je zatvorio te kredite ili otplatio. I onda još nešto, pa zdrava pamet, logika, ja nisam ekonomist ali potpuno je jasno da je netko skovao plan da opljačka hrvatske građane, da hrvatske građane i Hrvatsku državu dovede u dužničko ropstvo i da njime upravlja upravo na ovaj način. mehanizama. I zato banke sada, a imamo i Hrvatsku poštansku banku pa pogledajmo malo, evo samo pogledajmo plaće Boro (HDSSB)** U kojem platnom prometu se one obavljaju? Zašto ne preko Hrvatske poštanske banke? Sama ova Vlada ne radi … svoje banke nego preko drugih banaka. Hvala lijepo. Kolega Grubišiću, mi u HDSSB-u smo konstruktivni i nastojali smo upravo kroz prijedloge koje smo slali i prošlih godinu i pol dana ili koje smo na svojim … predlagali ili na nekim okruglim stolovima ukazati na ogroman problem, posebice u Slavoniji i Baranji. Ovo je ja bih rekao ¾-sko rješenje jer upravo dobro ste rekli, ne polovično što sam ja čak rekao i ova vaša replika je opravdana, ne polovično nego ¾-sko jer samo ¾ građana koji su imali kredit u švicarcu su obuhvaćeni. Ali potrebno je učiniti bilo još jedan hrabri, ja bih rekao ¼-ski korak i pomoći svima onima koji su otplatili kredite. Pa ja ću ipak reći da je Vlada nešto malo i radila, a to je bilo fiksiranje tečaja 6,39 ili fiksiranje kamate 3,23 no to je bilo nedovoljno. Ovaj korak je trebao biti puno hrabriji, puno odlučniji, puno brži, no nas itekako u klubu HDSSB-a ova rečenica dužničko ropstvo golica i smeta, a to je i da su Vlade kako su se smjenjivale bile HDZ-ove ili SDP-ove, zaduživale su Republiku Hrvatsku, nažalost malo ili gotovo ništa nisu ulagale u Slavoniju i Baranju, a to je ono s čime ćemo se posebno bavit u idućim mjesecima. Petar (Reformisti)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega Bubalo, vi ste u svom izlaganju spomenuli gospodina Bohačeka koji je predstavljao banke u javnosti u ovom slučaju. On je samo eksponent jedne profesionalne filozofije pristupa, profesionalne politike kakva vlada u bankama generalno, a posebno u bankama na hrvatskom tržištu jedne filozofije koju je dopustila hrvatska politika svih ovih godina. iako ovaj zakon koji ćemo naravno podržati ima svoje nedorečenosti i točke koje bi trebalo korigirati i dopuniti da bi bio funkcionalan i pravedan i nediskriminirajući ipak treba naglasiti jednu stvar, a to je da ovaj zakon zapravo jedan od presedana u hrvatskoj politici. Jedan od presedana u radu ovoga Sabora, jedan od presedana u radu hrvatskih Vlada. Ovo je zakon koji ne skida hlače pred krupnim kapitalom, ovo je zakon koji se ne boji moćnih centara. Ovo je zakon koji se ne plaši reakcije ja bih rekao barem ne previše plaši reakcije onih koji su puno deblji i jači od nas. I ovo je zakon koji ide u tragu zaštite interesa hrvatskih građana i korigiranja propusta hrvatske politike u minulim godinama. Zato mislim da iz ovoga zakona kao politika trebamo stati u cijelosti, a poruka izvršnoj vlasti i Vladi gospodinu zamjenika ministra i ministru Lalovcu da sve amandmane koji su doneseni da bi se ovaj zakon izbrusio do kraja i da bi se potpuno pravedno i bez diskriminacije zaštitilo sve korisnike kredita u švicarcima, da te amandmane bez obzira od koga dolaze prihvate da se jednom kao politička scena u Hrvatskoj dignemo iznad vrlo niske razine koja je do sad vladala i da kao odgovorna politika u svim strankama iskažemo napor da zaštitimo nacionalni interes, suverenitet ove države jer ovo je čin suverene države i interes naših građana. Hvala lijepa. Tako oni plaše šta će se dogoditi sa Hrvatskom i gdje će nam Hrvatska i šta će bankarski sektor poduzeti protiv Hrvatske. A vidimo šta su nam oduzeli od naših građana u prošlim godinama. Žao mi je što su neki izgubili i svoje živote ili digli ruku na sebe na žalost u prošlim godinama zbog iznemoglosti i iscrpljenosti. No sigurno su potakli i mnoge da su nam odselili. Kolega Baranoviću, složio bih se s vama da je potrebno da obuhvatimo sve, pa i one koji su vratili svoje kredite. Ali moramo pokazati i stabilnost i snagu i da se Hrvatska ne boji bilo kakvih poteza, jer radimo ovo u dobroj vjeri, u vjeri da pomažemo mnogim obiteljima koje žive u Republici Hrvatskoj. Dražen (HDSSB)** Hvala. Znate što meni nije najjasnije u ovoj priči s obzirom da bi ekonomija trebala biti nekakva egzaktna znanost čovjek bi očekivao kad se donose da će se dobit, da će bit bolje prisutni nekakvi egzaktni brojevi. Dakle, ovdje egzaktnih brojeva nema od samog početka priče pa do danas u ni jednom obliku. Dakle, ni o iznosima, ni o brojevima, ni u strukturi ni učincima. Čak nismo ni o HNB-a na kraju saznali je li taj švicarski franak ikad postojao, ni o učincima izravnim posljedicama na državni proračun koji će uslijediti. Dakle, nevjerojatno je da se zakoni koji dakle se isključivo bi trebalo baratati brojevima barata sa puno riječi, a sa vrlo malo brojeva ne samo u ovom predloženom materijalu nego i HNB tako barata tako banke barataju, tako svi mi zapravo negdje fluktuiramo oko nekih teza umjesto da je barem predlagatelj vjerojatno on ne može, iako je žalosno da predlagatelj ne može na nekoliko strana priložiti nekakvu analizu koje nema ni ovdje, kao što i inače nema kad se manje-više većina toga s područja većina toga s područja ekonomije donosi u Hrvatskom saboru što iskreno meni je pomalo čudno. S druge strane govori se o dobroj ulozi HNB-a koja je sigurno negativna i u ovoj krizi kao i brojnim prethodnim i temama koje su se događale. Podsjetio izmjene, …/Govornik se ne razumije./… s kraja 2013. godine kada je bila ideja da će se pratiti iz Biltena HNB-a godišnje stanje, prosječno stanje kamatnih stopa po stambenim kreditima i da će se u odnosu na njih za jednu trećinu ili za jednu polovicu maksimalno moći podići iznos tih kredita na pritisak HNB-a je to promijenjeno u tzv. ponderirane kamatne stope koje HNB objavljuje dva puta godišnje po tzv. kreditnim proizvodima. Odjednom su te stope znatno više od onih stopa koje je godinama HNB u svojim biltenima prikazivao kao prosječne stope stambenih kredita u RH. Zanimljivo. Dakle i tu je HNB zapravo na jednoj širokoj bazi oštetio korisnike kredita. od Hrvatske narodne banke jer oni imaju sva izvješća i znaju vezano za valutne rizike što postoji u Republici Hrvatskoj. No, ja ću isto reći kad je bila ona nagla promjena tečaja da sam i sam išao u strukturu izvješća Hrvatske narodne banke i da sam pronašao onu brojku od 23 milijarde kuna, da je bilo kredita u švicarcu. I sigurno da sam gledao da li postoji dakle u aktivi i pasivi da li postoji neka ravnoteža itd. No, evidentno je i po današnjem onome što je ministar govorio i po izvješćima Hrvatske narodne banke da su u pitanju bili derivati, u pitanju je bilo i zaštita valutnog rizika od strane banaka i one su je mogle iskontrolirati svaki dan kao što je mogu i danas. No, želim reći kad gledamo taj bilten onda logično je da guverner i njegova ekipa rade dva posla. Jedan je da budu statističari, a drugo je da budu sukreatori politike. Za istu plaću oni su radili samo jedan posao, a to je da su bili statističari, nisu bili sukreatori politike, nisu jasno upozoravali i zabranjivali pojedine proizvode u Republici Hrvatskoj koji su bili štetni. Mi jesmo ove godine donijeli i Zakon o zateznim kamatnim stopama gdje smo ograničili upravu tu pljačku, jer njima je najbolji proizvod bilo minus po tekućem računu. Kamate su ubirali kake nigdje ni blizu Europe i EU ne mogu ubrat nego u Hrvatskoj. Prema tome, da ne govorimo o broju kartica kojih ima duplo više nego broja stanovnika u RH. Prema tome, išlo se na to da se Hrvatsku baci u dužničko ropstvo. No oni koji su plaćeni da upozoravaju nisu zvonili sa zvonom na uzbunu niti su bili sukreatori. **Zgrebec, Dragica Bubalo najprije smo čuli ovdje da je ovo trajno rješenje, a onda ste vi išli sa tezom da je to polu-trajno rješenje. Ja sam rekao u odgovoru na ovo trajno rješenje nažalost nije ali ostat će trajna mrlja, vama isto mogu reći moje mišljenje da ovo nije ni polu-trajno rješenje. Jer bez obzira što podržavam privremenu interventnu mjeru ovo rješenje je rješenje koje nosi sa sobom latentnu opasnost. Bez obzira na konverziju kredita u eure svaki korisnik kredita koji ima valutnu klauzulu nosi kantu benzina sa sobom i hoda do dana otplate kredita s tom kantom benzina. To je tolika nepredvidljiva opasnost. Svako jutro se buditi i prvo umjesto doručka gledati koliki je tečaj. A još uvijek, bez obzira na sve ove posljedice koje su nastupile, još uvijek nema nitijedne mjere koja je zabranila valutnu klauzulu u valuti u kojoj nema izvora sredstava. Točnije, zabraniti sve valutne klauzule osim vezanja uz euro. Postoji li negdje do danas takvo rješenje Narodne banke ili nekog drugog? Ne postoji. Mi se ne učimo ni na ovakvim pogubnim greškama. Još uvijek se mogu vezivati u nekim drugim valutama odobreni krediti. Udruga "Franak" je udruga očajnika sa trajnim posljedicama. I kad primjene ovaj zakon ako im se i vrati preplaćeno njihova oštećenja ostaju. Novčano će biti dijelom zadovoljeni, a što je sa patnjama kroz koje prolaze 10 godina, što je sa obiteljima, što je sa djecom koja su to sve proživljavala? Tko će to sve nadoknaditi? Oni koji imaju po nekoliko desetaka milijuna nečega u inozemstvu a država ne može doći ni do podatka je li na to plaćen porez. I zabranjuje se da se da izjava je li plaćen porez na to ili ne. Ali, trebalo je poslužiti da se nadoknadi manjak iz drugih kreditnih plasmana i sve se to nadoknađivalo sa kreditima i povećanjem kamatnih stopa i tečajnim kalkulacijama na stanovništvo. Stanovništvo je platilo ceh.

zato je upravo i onaj prijedlog koji je HDSSB predložio prije godinu i pol dana, a odnosi se ne samo na ljude koji su u teškom položaju ne samo sa kreditom u švicarcu nego i eurom i svim drugim kreditnim aranžmanima koje se odnosi na prvu nekretninu i nekretninu u kojoj žive. Prema tome, upravo je trebao biti cilj oslobađanje od dužničkog ropstva. Jer ovo što ste vi rekli da hodaju s kantom benzina, i hodaju. Ali ne samo da je bitno oslobađanje od dužničkog ropstva nego isto tako i otvaranje novih radnih mjesta upravo za te koji imaju kredite a danas su ostali bez posla i ne mogu servisirati svoje obveze. No, želja svih nas u Hrvatskom saboru a i svih građana RH pošto svi rade za kune je logično da nemamo valutne klauzule i da naš kredit bude u kunama kao i plaća. Ili jednog dana ako pređemo na euro da se on odnosi upravo na euro. E onda ćemo znati da smo u ravnoteži, onda ćemo znati da imamo mogućnosti vraćati glavnicu kako smo i zadužili, a ne da je u pitanju lihvarenje. Kada govorimo o Udruzi "Franak" oni su dobro radili svoj posao i siguran sam da će ga raditi i dalje jer ovo je polovično rješenje ali mnogima iz te udruge i mnogim ljudima i mnogim obiteljima ovo ostavlja trajne posljedice. Sigurno neće ostaviti bankarima, a posebice bojim bojim se onima koji nisu platili porez. No znamo i da je Al Capone dolijao pa tako će vjerujem i ovi koji nisu platili porez. Hvala poštovana potpredsjednice. Poštovani kolega Bubalo vi ste u svojoj raspravi iznijeli jedan primjer iz svoje Slavonije gdje ste rekli da su banke odobravale odnosno plasirale kredite i klijentima za koje su unaprijed znali da su zapravo kreditno nesposobni, dakle da su prezaduženi i da su preopterećeni. Iz tog je zapravo primjera vrlo očigledno, vrlo evidentno da su banke u toj svojoj nezajažljivoj pohlepi za profitom, za novcem zapravo plasirale i kreditno nesposobnim dužnicima kredite i to ne može nitko reći da nije apsolutno njihov rizik. Ako se uz to uzme u obzir i činjenica da su bankari nagovarali one klijente koji zbog visine rata nisu mogli zadužiti se u eurima da se zaduže u švicarcima jer je tog trenutka zaduživanje u švicarcima naprosto bilo povoljnije i ako se uzme u obzir i to da su prešućivali negativne strane a istovremeno su se debelo osiguravali od svojih rizika rizika onda je jasno da je u tom poslovnom odnosu između banke i klijenta više su nego odgovorne upravo same banke. I naravno HNB kao regulator financijskog sektora u Hrvatskoj. Dakle, tu odgovornost banke su u tom trenutku odbijale percipirati, a sad im se to naravno obija o glavu. Jer ako se klijenta obmanom dovede u situaciju da ne može vratiti dug onda to prestaje biti samo problem dužnika, to u tom trenutku zapravo postaje i problem vjerovnika. Naime, svi jako dobro znamo da ovoga trenutka banke u Hrvatskoj imaju već negdje oko 18%, 19% kredita koje ne mogu naplatiti. Dakle taj problem, taj mlinski kamen oko vrata iz dana u dan se povećava. Praktički eto već ovoga trenutka banke svaki peti kredit ne mogu naplatiti. O tome je trebalo voditi računa i tu je odgovornost banaka, a ponavljam i Hrvatske narodne banke kao regulatora. Krešimir Bubalo, odgovor na repliku. sigurno da će klijenti lakše servisirati sve obveze, da će doći i do potrošnje, da će se zamotati i pokrenuti onaj kotač koji se pokrenuo i sa oslobađanjem poreza na dohodak. Isto tako ponovit ću da dobar dio partija koji se odnose na kredite u švicarcima je bio nategnut. Zašto? Zato ponavljam jer ljudi kad su radili otplatne planove u tom trenutku podnosili su, posebno ljudi u Slavoniji i Baranji, podnosili su kredite u švicarcu i rate za željenu glavnicu a u euru nisu. Prema tome, taj dio je itekako osjetljiv i taj dio upravo se odnosi na one koji su u najtežoj situaciji. Bankari jesu prešućivali, prešućivali su i rizike no ja često volim i prozvati javne bilježnike i sve one koji su masno naplaćivali solmizaciju ugovora a nisu upozoravali ljude na ono što im se može dogoditi sa valutnom klauzulom, što im se može dogoditi u idućim godinama.

potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvaženi zamjeniče ministra pa počet ću svoju raspravu jednim citatom "I ovo je čisti populistički prijedlog" citat kolege Peđe Grbina iz listopada 2012.godine na prijedlog kluba Laburista o rješavanju ovog problema. Hoćete li da citiram premijera? "I ovo je čisti populizam". O svakom prijedlogu koji je dolazio od mog tadašnjeg kluba i općenito od oporbe. Pa ja i za ovo kažem s punom odgovornošću ovo je stvarno čisti populizam. Čisti populizam od kojeg će građani imati koristi i zato ćemo ga podržati. Ali iskreno rečeno rješenje bi moglo biti kud i kamo kvalitetnije, kud i kamo bolje. Još jedan razlog zbog čega smatram da je ovo populizam je sam materijal koji smo dobili. Tu se slažem sa kolegom, ne znam sad točno, netko je govorio od prethodnika, no mi u suštini kao potkrjepljujući materijal uopće nismo dobili kvalitetnu analizu. Mi nemamo stvarne nekakve elemente na osnovu kojih donosimo odluku na osnovu čega ćemo dignuti ruku a dignut ćemo je svi odnosno dat svoj glas za. Da je ovo ajmo reći ozbiljno pripremljen materijal osim ovih prijedloga amandmana između ostalog i Udruge Franak ali i onih drugih koje ćemo sve podržati onda bi unutra stajao odgovor i na sve ove prijetnje ili upozorenja koja navodi guverner Hrvatske narodne banke. U tom smislu ja se ne slažem s kolegom Marićem koji je napomenuo da tu ima nekih elemenata kojima nije mjesto u tome, čak štoviše ja mislim da bi ovaj materijal trebao biti daleko opsežniji i temeljitiji da na osnovu toga možemo donesti nekakvu kvalitetnu odluku. Bilo je ovdje,

"Od 1.7.2013.godine guverner HNB-a je najplaćeniji državni službenik, plaćeniji i od predsjednika države i od premijera. Ima plaću od 34 tisuća i nešto kuna neto. Prema tim istim izvješćima iz medija uz plaćeni trošak od gotovo pola milijuna kuna izbivao je preko 120 dana samo u 2013.godini što je otprilike 1/3. Pri tome je bio 3 puta u Americi, 4 puta u Aziji, 5 puta u Londonu, obišao je cijelu Europu." Treba li očekivat od ovog čovjeka da ima razumijevanje za one koji su pogođeni ovim zakonom, odnosno kreditom u švicarskim francima? E sad, imamo onu "smiješnu" priču, imamo priču o medijskom prepucavanju, napadanju ministra financija guvernera Hrvatske narodne banke i našeg premijera. Ali ne mogu a da se ne prisjetim vremena prije nego što je guverner postao guverner, da smo mi iz oporbe upozoravali na tu osobu, da smo upozoravali da je sjedio u istom tom čelništvu Hrvatske narodne banke, da je bio desna ruka gospodinu Rohatinskom koji je dobivao velebne nagrade od svjetskih udruženja bankara. Pa nisu oni njega nagrađivali zato što je štitio građane Hrvatske ili štitio nacionalne interese, oni su njega nagradili zato što im dobro služi. A mi smo ko zadnji naivci tome pljeskali, ponosili se s tim, to je bila ono nacionalni ponos, imamo čovjeka kojeg je nagradila Svjetska banka, kojeg su prozvali kao vrhunskog stručnjaka. Vrhunskog stručnjaka ali za šta? Za deranje kože vlastitom narodu,

ne samo ovih naših lokalnih, ovo su u rangu nekakvih podoficira u tom financijskom sektoru, ali oni glavni gore njihovi sigurno da imaju nekakve sprege pa između ostalog nitko me neće uvjeriti da nema i sprege i sa političkim elitama. Da li je to nekakve teorija urote? To je najlakše etiketirat to su teorije urote pa sada automatizmom je to neozbiljno. No međutim sve ove posljedice koje se događaju za građane tako je nebitno da li su teorija urote, da li su plod mašte, ali je bitno koje su posljedice. E sada da malo vratim nazad. nazad. Jedan od kolega je spomenuo neke od tih posljedica, neki od tih posljedica su oduzimanje vlastitog života, vlastitog života, neke od tih posljedica su raspadi obitelji, ostajanja bez jedine nekretnine. Ova Vlada kada je dolazila na vlast, kada je dolazila na poziciju je znala za sve te probleme. Prije parlamentarnih izbora 2011.godine smo upozoravali, znači prije tih izbora smo upozoravali na ovo sve. Zbog čega se do sada čekalo? Zar to nije krajnji oblik licemjerja? Čekat do sada i sada pred izbore reći mi spašavamo građane, na ovaj način ćemo omogućiti otplatu kredita. Ma ovo je najobičnije licemjerje. Imali smo danas priliku slušati od ministra kako je u Austriji presuda suda, ali imali smo još nešto prilike čuti u Saboru. imali smo čuti predsjednicu Odbora za zakonodavstvo ako se ne varam, kolegicu Ingrid koje evo i sada tu sjedi koja je upozorila tijela progona su čula, riječ je o prijevari. Svi ste vi dio iste te koalicije, čak štoviše iste partije, 4 godine imate uvida u to barem ovo što računamo od kako ste na vlasti mada vjerojatno ste se ozbiljno pripremali i dok ste bili još u oporbi, zar sada treba nekakvo dodatno upozorenje? Što vas je sprečavalo da nešto poduzmete? Danas je ovdje i stvarno od svih vjerojatno spominjano i riječ prevara. Ja mislim da nitko ne dvoji da je ovdje stvarno riječ o velikoj prevari u kojoj je HNB odigrao svoju nekakvu ulogu. Ali ono što je mene zbunilo i to sam replicirao kolegi Liniću da mi u tu istu priču ubacujemo i nekakvu socijalnu kategoriju. U kom smislu socijalnu kategoriju? Treba zaštititi jedne, a druge ne. Oni neki su kupovali jahte, pa gdje je tu bilo odgovornosti i HNB-a i tih banaka ako daju nekome kredite za nešto što znaju da je nemoguće otplatiti. Mislim meni je to nepojmljivo. S druge strane spominje se prva nekretnina. Kolega Vuljanić i ja smo sjedili zajedno gore kada ga je nazvao kolega na početku ove rasprave, nazvao ga je njegov poznanik i koji mu je ispričao svoj slučaj. Kći koja je mlada poduzetna, uspješna dobila prvo zaposlenje, podigla kredit i kupila stan. 8 godina otplaćivala taj stan, nakon 8 godina nažalost više nije mogla. Vratila taj stan ostao joj dug od 40 tisuća eura. Njezin tata ili poznanik od kolege Vuljanića prodaje svoj stan da bi podmirio banku, preostali kredit. I kći i tata se sele kod njegovog tate. Tu možemo pričati o socijalnoj državi i o socijalnom elementu. Ali pazite kada mi to pričamo? Djevojka 8 godina otplaćivala kredit, nakon toga se sve ovo izdogađalo i sada mi pričamo o tome i pričamo na način mi smo našli spas za naše građene. Ma gdje smo bili do sada? Pravda je skora ali dostižna. Ponekad je besmislena. Šta znači pravda ako ona dođe kada je netko ad acta? U svakom slučaju podržat ćemo ovaj prijedlog, podržat ćemo i normalno sve amandmane kao što sam već rekao i nadam se da ćete ih vi barem razmotriti u onoj u onoj mjeri u koliko smatrate da je to prihvatljivo, uvrstiti u prijedlog zakona. A mislim da zakon stvarno ima prostora za dodatno popravljanje. Hvala vam lijepo. Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Novak, kazali ste da sam rekao da nečemu nije mjesto u prijedlogu ovoga Malo ću vas korigirati, nisam rekao da nije mjesto nego da je nepotrebno pisano jer ako se kaže učinak konverzije koji rezultira rashodom u poslovnim knjigama vjerovnika, porezno je priznati rashod. Da ovo i ne piše taj isti učinak konverzije bi bio porezno priznat rashod samo po sebi, tko imalo razumije financije. To ne treba pisati, to se zakonom ne određuje. Zna se što je porezno priznati rashod, a posebno se propisuje ako nešto nije porezno priznato ili ako imaju porezne olakšice, ali ovo nije porezna olakšica nikakva. Samo je pitanje što je bilo kada je to bio prihod, jeli to bila i osnovica za porez ili je možda i taj prihod preko derivata prikazan kao gubitak pa je izbjegnuto plaćanje poreza. Tu je zadaća Ministarstva financija da ispita to da ne bi koristili sada odbitak, umanjenje porezne osnovice a da to prije nije bilo povećanje porezne osnovice. Što se tiče vašeg komentara za putove guvernera, nabrojali ste sve ali nedavno je bio u Alžiru, mogu razumjeti i u Ameriku i u Aziju i svugdje ali da u vrijeme ove najveće krize u Alžiru bude, ne znam što tamo ima raditi guverner Hrvatske narodne banke. Slažem se i sa demagogijom i licemjerstvom ponašanja i Vlade. Evo jedan primjer, Izvješće Hrvatske narodne banke za 2010. godinu 2011. nije nije prihvaćeno u Hrvatskom saboru a već 22.1.2012. odmah je ova Vlada ponovo raspravljala kršeći Poslovnik Hrvatskoga sabora o tom istom izvješću ali nije prihvaćeno zbog toga, zbog slučaja švicarski franak i svega ostalog.

Kolega Mariću možda je u međuvremenu na Hvaru usuglašeni su stavovi pa onda zbog toga je došlo do ove promjene. A ovo na početku što ste govorili da sam vas uvjetno rečeno prozvao, jer to se podrazumijeva vama, ali ovo je obrazloženje zbog čega se donosi zakon. Činjenica je da mi ovdje većina nas nismo, ni ekonomisti ni financijski stručnjaci i u samom dijelu obrazloženja zbog čega bi mi nešto trebali podržati ili ne, ja mislim da čak štoviše trebaju stajati takve stvari koje su u stvari ajmo reći prenesene u odredbi iz nekih zakona. Jer nije nužno da baš svi poznamo baš sve zakone i nemoguće je to, to je sigurno nemoguće. Tako da u tom kontekstu mislim da je ovo trebalo, da nije s goreg da stoji i ovaj dio koji ste vi spominjali. Ali u svakom slučaju je trebalo stajati neko temeljito obrazloženje svih onih navoda koje je spomenuo guverner Hrvatske narodne banke što će nam se ajmo reći dogoditi ili što bi nam se moglo dogoditi počevši od ne znam pravnih zavrzlama, financijskih nestabilnosti tečaja, ne znam što sve nije spominjao tamo ali na sve to je trebalo biti nekakav analitički odgovor pripremljen od strane Vlade da mi znamo. A sada iskreno rečeno rasprava na bazi onoga što smo pročitali u nekakvim novinama ili u nekom mediju i o dojmovima koje smo stekli na osnovu rasprave ne znam Što se tiče puta u Alžir,

ne liči li to vama s obzirom na neke zakonske odredbe kada se tri i više pravnih ili fizičkih osoba udruži u jedan zločinački organizirani poduhvat upravo na Dakle djelovanje banaka i tečaj švicarskog franka, krediti u švicarskim francima doveli su do toga da se više desetina ljudi ubilo, dakle izvršilo samoubojstvo. Da je više desetina tisuća Hrvata mladih koji ne mogu doći do novca za vraćanje takvih kredita odselilo u inozemstvo. u Hrvatskoj preko 300 tisuća blokiranih računa, da bankari dijele bonuse upravo na tim minusima, na tim minusima naših građana. Je li to sve jedan zločinački poduhvat? Je. Ta prijevara bi trebala ići k tome ne samo da se donese ovaj zakon nego da se podnesu i kaznene prijave za takvo djelovanje, to je zaista organizirano i udruženo zločinačko djelovanje protiv Hrvatske države i naroda. I neka budu sretni što ostajemo samo na ovome i na ovakvom iako je kasno Marko na Kosovo stigao, to je trebalo odmah ako već nije ona stara Vlada HDZ-ova to donijela, trebala je donijeti ova SDP-ova kako oni kažu da je. Nažalost nije. Evo donosimo sada i pristajemo pa makar i sada ima evo 55 tisuća 800 ljudi koji još uvijek vraćaju te kredite pa bar da njima pomognemo i da se njima pomogne jer su zaista opljačkani i dovedeni u ponižavajući položaj u odnosu na kredite u eurima i u kunama. I ne samo to nego kamatna stopa u bankama majkama ovih banaka koje posluju u Hrvatskoj su tri puta manje nego u Republici Hrvatskoj. Što to znači? To je prava pljačka. Drugim se riječima to ne može nazvati. **Zgrebec, Dragica Gledajte kolega, ne tako davno sam naletio, baš sam sa prof. Kregarom to komentirao, na izraz konvencionalna mudrost. Konvencionalna mudrost, autor je jedan nobelovac iz financijskih krugova, ekonomskih, pa nadam se da mi neće netko sada nabiti na nos da si uzimam za pravo nešto što mi ne pripada. Citiram, koji je rekao da konvencionalna mudrost je kada vam svoje mišljenje iznese netko tko ima autoritet struke i to se ne osporava ali se ni ne provjerava. To je nedokazivo i jednostavno to se uzima kao zdravo za gotovo. Ovo što, ovo zbog čega to navodim, to je upravo ono što ste vi ukazali. A kada mi kažemo, vi ste rekli zločinački pothvat, ja sam rekao sprega financijskih moćnika i politike, to sve skupa onda dobije etiketu, to je bolesni umovi koji šire teorije urote a ustvari prolazi ova druga priča, konvencionalna mudrost. Tko će osporiti autoritet jednog menadžera, ili u pravu ste, ili jednog Rohatinskog koji dobije nagradu Svjetske banke, ma tko je taj tko se usudi uopće staviti pod znak upitnika neku, bilo kakvu njegovu tezu. To je onaj apsurd što nama može prodavati maglu tko god hoće i kaže to je rekao uvaženi stručnjak. Ma možete misliti.

iznijeli ste niz optužbi na račun HNB-a i banaka s kojima se ja u potpunosti slažem. A vama postavljam pitanje zašto ne raspravljamo o tome zašto se sada čeka. Naime, i vi ste potpisnik inicijative da se na dnevni red Sabora stavi rasprava odnosno osnivanje istražnog povjerenstva kako bi se utvrdilo tko je kriv, tko je odgovoran za ovu ogromnu štetu koja je učinjena hrvatskom narodu. Dakle mislim da bismo sada morali o tome razgovarat. u kategoriju retoričkih pitanja, ali znate najdraže mi je kad čujem članove Vlade pa čak i samog premijera a gdje su vaši prijedlozi i onda dođemo sa prijedlozima i onda ih onako otkantaju protuzakonito. Da, bacaju u koš. Čekaju da dobiju na kancelarijskoj vrijednosti u zadnjoj ladici. Toliko o tome kakav je odnos. Ali onda premijer presječe negdje vrpcu i izađe van i onda kaže a šta je dosad ponudila ta oporba. I onda ponudiš prijedlog pa evo stoji dvije godine, čeka, kiseli se. Ne dobiješ uopće priliku ni da kažeš. Jednom su nam dali priliku pa su nam šest zakona stavili od 18 sati na dalje da možemo raspravljat. S kim, sami sa sobom? Toliko o ozbiljnosti i prihvaćanju ovog Sabora kao nekakve institucije koja bi trebala biti najviša u ovoj državi. Ali to je odraz i prema građanima, kako doživljavate te građane. I ovo isto, ovo odgađanje, ovo licemjerje, to je isto odraz kako vi doživljavate građane. Da nisu izbori ja garantiram da prijedlog ovog zakona ne bi bio na stolu. Kolega Novak, naime iznijeli ste onaj primjer koji me doista ganuo i koji se odnosi na dobar dio ljudi koji su vratili svoje kredite, o prodaji jednog stana, drugog stana i odlaska kod roditelja. Ta obitelj sigurno nije prodala stan ispod tržišne cijene, prodala ga je po fer i realnoj cijeni. Želim vam pročitat zadnji pasus koji je potpisao gospodin Bohaček. Kaže pitanje ustavnosti predloženog rješenja. rješenja. … jedne ugovorene strane da posluje s gubitkom, dakle mutatis mutandis, prodaja robe ispod nabavne cijene čime dolazi do eksproprijacije njene imovine bez utvrđenog postojanja općeg interesa za izvlaštenje bez ikakve naknade. Pa ja pitam njega na ovom primjeru je li to bila eksproprijacija ili lihvarenje, a upravo banke su kroz švicarac lihvarile ljude i našli su se u ovakvoj situaciji u kakvoj ste vi maloprije ispričali. I onda još Hrvatska udruga banaka traži objašnjenja. Pa upravo da su vidjeli tu obitelj, da su vidjeli kad su prodali jedan stan pa drugi stan i vratili se kod njegovih roditelja onda bi vidjeli šta je hrvatska realnost i to je znak bio i Hrvatskoj Vladi da su trebali puno ranije povući ovaj potez. Ali naglašavam, ovo je pola koraka koji rješava one probleme koje ljudi imaju koji su u otplati, ali ne ovaj problem koji ste vi kolega Novak maloprije naznačili, a to je da su ljudi prodali dva stana, izišli iz dužničkog ropstva, ustvari još plaćaju jedan dio. Prema tome, to je hrvatska realnost i zato se trebalo pozabavit upravo i onima koji su pokušali izići iz dužničkog ropstva i isplatiti ili otplatiti kreditni aranžman u švicarcu. Pa gledajte kolega, ja se jednim dijelom ne slažem s vama. Vi zamjerate kolegi, kolegi ograđujem se od ovoga, gospodinu Bohačeku ovakav odgovor. Ja mu ne zamjeram. On radi u interesu banaka, on je njihov plaćenik. Pa to ko da zamjerate onome jučer što je dao gol Dinamu. Pa to je njegov posao. Ali je problem šta je tu radio HNB, šta je radila Vlada Republike Hrvatske, to je problem. Ja ne zamjeram ni austrijskom ministru koji je poslao pismo. Ok, čovjek prekoračio, prevršio mjeru, malo je pretjerao, ne malo nego dosta ali štiti nacionalne interese. A šta smo mi odradili? Čekamo izbore da bi rekli našim građanima vidite kak mi mislimo na vas, vi ste nama najpreči na ovom svijetu, oni koji su ostali i preživjeli. se ne razumije./ … Tako je. Tako je, tako je. Ovo je stvarno populizam s moje strane što sad pričam, a nije bio populizam 2012. godine kad je na ovakav prijedlog, kad ste vi galamili to je populizam. Žalosno, žalosno. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Srđan Gjurković. Hvala lijepa potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Klub HNS-a podržat će Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o potrošačkom kreditiranju i o kreditnim institucijama. Činjenice su u prvom redu da i kad se na tržište pustio švicarski franak, ne samo 2004., on je bio u opticaju i prije ali ne u nekim količinama, iznosima i brojevima koji značajno utječu. On je bio potpuno legitiman. Činjenice su isto tako da kako je ministar u uvodu rekao korištenjem instrumenata, derivata, …, on se mogao koristiti i plasirati. Ali onda postoji ona činjenica koja se zove poremećaj na tržištu. Poremećaj na tržištu koji se dogodio 2007., počeo 2008. u cijelom svijetu, u Europi, ne toliko u Hrvatskoj jer financijski sustav nije bio vezan za sve derivate i instrumente zbog čega je došlo do poremećaja na financijskom sustavu u svijetu. I onda su sve države, demokratske države reagirale na način da su spašavale financijske sustave, spašavale su banke sredstvima proračuna tih građana. Zašto? Da bi održale i monetarni i financijski sustav, ali i pravnu državu i gospodarstvo koje se urušilo. Mi smo toga bili zaobiđeni dijelom zbog mjera i rada Hrvatska narodne banke, dijelom zbog toga što naše financijske institucije, naše banke nisu bile povezane sa takvim deformacijama koje su se događale na svjetskom tržištu. Govoreći o kreditima u švicarskom franku, govoreći o švicarskom franku kao o valuti dogodio se poremećaj. On se zove 80% valutivnosti, oscilacije tog tečaja u zadnjih 10 godina sa 4,35 najdonje do 7,8 najviše u odnosu na hrvatsku kunu. I to je trenutak posebno ovaj zadnji trenutak kad je rastao 30% naglo u kojem je trebalo dodatno reagirati i u kojem je Vlada Republike Hrvatske prvo u siječnju zamrznula tečaj na 6,39 a ne zaboravimo 3,23 3,23 Zakon o potrošačkom kreditiranju fiksirali smo kamatu prateći što se događa sa švicarskim frankom. Znači reagiralo se kontinuirano odmah u trenutku kad je dolazilo do većih poremećaja, u trenutku kad je to poraslo kad smo ga fiksirali na 6,39. Krenulo se u pregovore, razgovore i sa Udrugom "Franak" koja je ovdje danas u galeriji i sa HNB-om i sa Hrvatskom udrugom banaka pokušavajući naći zajedničko rješenje. Zašto? Svaka demokratska vlada, a mi imamo demokratsku vladu razgovara, pregovara, dogovara, sjedi tražeći rješenje. I mi smo u Hrvatskom saboru imali tematsku sjednicu na kojem su svi bili prisutni mogli iznijeti određene svoje stavove i činjenice, donijeli smo zaključke i na dnevnom redu je između ostalog isto rasprava o tome temeljem odluke Odbora za proračun i financije Hrvatskog sabora. S obzirom da su se dogovori odužili, odnosno da banke u biti nisu izašle sa konkretnim kvalitetnim prijedlozima nego su išli sa parcijalnim rješenjima Vlada RH, odgovorna Vlada mora predlagati rješenja koja su konkretna, jasna i dugoročna, rješenja koja osiguravaju ne kvalitetno planiranje i stabilnost onih koji koji su uzeli kredite u švicarskim francima, nego stabilnost i pravednost svima onima koji su uzeli kredite u eurima i hrvatskim kunama. Jer ne zaboravimo u trenutku kad su puštani krediti u švicarskim francima na hrvatskom tržištu, mnogi koji su uzimali u eure i kune su se skrivali jer im je bilo neugodno, nisu mogli opravdati zbog čega oni uzimaju skuplje kredite jer su ovi bili atraktivniji. I većina banaka je koristila tu atraktivnost, povoljnost da zauzima svoju poziciju na tržištu. I to je taj period 2005., 2007. kad je plasirano više od 90% kredita u švicarskim francima. Upozorenja koja uvijek postoje i danas postoje, da je euribor na najnižoj razini. Pa kad je dolar bio na najnižoj razini, pa i o švicarskom franku da je na najnižoj razini, pa i upozorenja današnjeg guvernera ali nitko nije rekao da će to rasti 50, 60, 70%. To je poremećaj na tržištu i zato ovaj zakon nije populizam niti je licemjerje. Ovaj zakon je potreba da se donese, a sve mjere koje smo do sad radili su bile reakcije na trenutke kad se događao taj poremećaj sve veći i veći. I šta bi mi sad trebali? Ostavit još Ostavit još 5 mjeseci da se usaglašava određeni zakon ili donijeti rješenje koje je trajno. I ponavljam još jednom pravedno prema onima koji imaju kredite u eurima i kunama. Banke su specifični subjekti od ostalih gospodarskih subjekata i suštinska misija je u biti prvenstveno čuvati novce svih građana i gospodarskih i ostalih subjekata i biti razvojne sa tim sredstvima, a tek onda banke koje ostvaruju profit. One moraju ostvarivati profit, ali ne na teret i štednje a ne na teret građana i gospodarstva koje uzimaju kredite za razvoj, za rješavanje svojih stambenih problema. Rekao sam koristile su banke atraktivnost da bi zauzimale prostor na tržištu. Ono zbog čega pitanje švicarskog franka i profitabilnosti banaka koje je ukazao ministar citirajući Bilten 22. iz 2011. godine ukazuje da se banke nisu pridržavale ni Zakona o obveznim odnosima, a to je to je ono šta je bitno, a da u biti prvenstveno je zaštita valutna klauzula od gubitaka a ne profit. Bilo kakve arbitraže ili ne arbitraže ovo je zakon koji treba donijeti, ovo je zakon koji uravnotežuje plasman kredita ali čuva ono što je bitno tržište, osigurava da zakon tržišta, cijena kredita bude ujednačena za one koji to koriste a sprečava da građani uđu u ono dužničko ropstvo u koje su ušli. Raspravljalo se o tome nema matematika. Kako nema matematika? Pa dosta je ona jedna matematika prosječno je 82 tisuće eura kredit ali lakše je računati ako je kredit od 100 tisuća švicarskih franaka, on je tada 2006. godine iznosio 62 tisuće eura, danas glavnica iznosi 72 tisuće eura. To je potpuno jasno da to je neodrživo, da to nije normalno. I koliko god se i danas bankari zaklinjali u nekakva prava i tržište svako tržište je ipak regulirano. Ne postoji tržište u kojem se kaže sve je onako kakva je ponuda i potražnja i to ponuda potražnju određuje. Ponuda i potražnja da ali kad postoji poremećaj, kad postoje ekstremi onda postoje regulatori i postoji država koja je odgovorna prema svojim građanima, prema svom gospodarstvu, prema budućnosti da to reagira, da to stavi u određene okvire naravno poštujući tržište. Zato i ovaj prijedlog ide na to da se samo krediti u švicarskim francima izjednače sa kreditima u eurima, sa građanima koji su na isti datum, na isti dan pod istim uvjetima u različitim bankama uzimali kredite u eurima. Ravnopravan položaj to je ona socijalna kategorija. Linearno donosimo sve jer moramo prema svim građanima biti isti. Ne možemo jedne izdvajati, druge ne u nekoj situaciji kao što je ova gdje je poremećeno tržište. Ključno je da ovaj zakon osigurava predvidivo i trajno rješenje korisnicima kredita sutra. A HNB, njena A HNB, njena osnovna, jedna od osnovnih zadaća, je da čuva stabilnost tečaja, kune prema euru i stabilnost cijena. I ona to može i ona će to i napraviti. Ovim nisu ugrožene devizne rezerve RH, ovim se osigurava ta famozna pravednost koju netko možda zove licemjerje ili populizam ali je potpuno jasno da je ovo jedini način ispravan da se riješi ovaj problem i da o tom problemu više ne razgovaramo. Postoji problem gospodarstva, pravnih osoba koje su uzele kredite u švicarskim francima. 65% njih to ne može više vraćati. Većina njih je otišla u predstečajnu nagodbu. Međutim, ovim zakonom da bi zaštitili građane, da bi osigurali provedivost ovog zakona ne možemo ići za pravne osobe ali to ne znači da provedbom ovog zakona ne može se sutra i i u Zakon o trgovačkim društvima i Zakon o deviznom poslovanju, Zakon o kreditnim institucijama naći rješenje da i oni poduzetnici koji imaju još kredite u švicarskim francima budu ti koji mogu to pretvoriti u eure. Ali u ovom trenutku to nije moguće iz jasnih razloga, pravnih razloga, suštinskih razloga. Mi u klubu HNS-a još jednom ponavljam podržavamo donošenje ovog zakona. ovo je treća mjera Vlade koja bi trebala biti završna po pitanju švicarskog franka za građane, kažem još ostaju poduzetnici, a vjerujem da će HNB onaj onaj svoj dio posla zaštite cijena i zaštite tečaja odraditi onako kako je i dosad radila. Hvala Hvala lijepo. Kolega Gjurković ponovno postavljam pitanje tajminga, dakle imali ste četiri godine da to napravite a niste napravili. Na kraju krajeva vi govorite o ravnopravnosti svih građana. Pa mi ni u Saboru nismo ravnopravni. Evo klub HDSSB-a prije godinu i pol dana je predložio donošenje zaključka o provedbi prethodne rasprave radi zakonskog zaustavljanja ovrha, pljenidbi i deložacija hrvatskih građana iz jedine nekretnine koju imaju u vlasništvu, a i u kojoj stanuju. I evo u zadnjem ovom, na kraju saborskog mi smo na 88. mjestu. Dakle, mi nismo ravnopravni uopće sa vama, vladajućima. I to mi ne možete odreći. Drugo, kada govorite o ravnopravnosti svih građana ja sam dobio objašnjenje da zbog ravnopravnosti svih građana ne može se postići legalizacija za jednu kunu za poljoprivredne objekte zato što bi oni koji na moru legaliziraju kuće vikendice i ovi koji u poljoprivredi legaliziraju svoje objekte onda ne bi bili ravnopravni jer bi onda naši seljaci bili ravnopravniji da kažem. No, takvo objašnjenje sam dobio da moraju svi ljudi biti jednaki. Mora se izvršiti legalizacija pod istim uvjetima. A poljoprivredni objekti su proizvodni objekti nisu oni vikendice na moru. Tako je to. Dakle, ako govorimo o ravnopravnosti svih građana pa onda su i oni koji su otplatili kredite valjda ravnopravni sa ovima koji još uvijek duguju u švicarskim francima, Je li tako? Zašto bi oni koji su otplatili kredit pod teškim uvjetima koje imaju i ovi koji još uvijek otplaćuju bili neravnopravni u odnosu na one koji su još uvijek dužni kredit u švicarskim francima? O tome mi govorimo, i pišemo amandman. O tome je kolega Bubalo raspravljao da se i onima koji su zaista sasvim sigurno ili su prodali stanove ili nekretnine ili automobile da bi otplatili kredit u francima i sada zatvorili taj kredit jesu oni ravnopravni sa onima koji evo dočekat će hvala Bogu situaciju da im se promijeni situacija u eure i anuiteti i Hvala lijepo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani kolega dakle što se tiče točaka dnevnog reda obratite se predsjedništvu Hrvatskog sabora a ne meni. Što se tiče otplaćenih kredita, ako niste slušali ja sam slušao ministra u uvodnom izlaganju, jasno su pravni stručnjaci rekli da to bi uzrokovalo mogućnost da odmah ovaj zakon padne zbog retroaktivnosti, a mislim da smo svi ovdje prvenstveno mi dužni voditi računa da provodimo i zakone a ne da radimo nešto što svjesno može ugroziti zakon koji osigurava da 52 tisuće obitelji, 200 tisuća građana može napokon počet puno lakše disat nego sa švicarcima. To je ono što je ključno. Što se tiče legalizacije, iako nije ovdje tema, velikom većinom glasova zakon je u Hrvatskom saboru usvojen velikom većinom glasova što znači da smo osigurali ipak ravnopravnost kroz taj zakon za sve one koji legaliziraju objekte, da smo im osigurali mogućnost da nešto što u biti ima vrijednost, nešto što su uložili, možda uzeli i kredite mogu dobiti u pravom smislu vrijednosti i uporabnosti što je još važnije uključujući ako se ne varam i vas osobno. I to je ključna stvar legalizacije. I vrlo vodeći računa da većina građana koja dotada nije to mogla može legalizirati svoju uporabnu dozvolu i dobiti. Hvala mišljenja sam da upravo s ovim zakonom se izdvaja jedna grupa građana. Izdvajaju se oni koji nisu otplatili kredite u cijelosti a zanemariju se ona grupa građana koja je refinancirala svoje postojeće obveze. Prema tome, kad je u pitanja ta grupa građana koja je otplatila kredite također im se treba pomoći, a ono što je trebao HNB napraviti to je trebao napraviti jedan kalkulator. Poznato je da imaju tečaj za sve ove godine svakodnevno srednji tečaj, ali isto tako je trebalo definirati i kamatu a ne da kalkulator u svakoj banci bude drukčiji i otplatni planovi koji će stizati da budu drukčiji za klijente. Prema tome, trebali smo mi definirati ovim zakonom jasan kalkulator koji je trebao izbaciti HNB, imati na svojoj stranici i ljudi nisu morali čekati otplatne planove da im stignu kući nego mogli su si odmah napraviti kalkulaciju i izračunati što to znači za svakog korisnika kredita. No, s ovim izdvojili smo jednu grupu a to je ova neotplaćenih kredita, a imamo situaciju kao što je maloprije kolega Novak govorio a svi mi znamo za neki primjer takav gdje su ljudi refinancirali svoje obveze a upravo to nije bilo refinanciranje nego je bilo prije toga lihvarstvo. Prema tome, taj je dio trebalo itekako pomoći i namiriti tim ljudima po istom ovom kalkulatoru od HND-a. **Gjurković, Srđan (HNS)** Poštovani kolega, izmjene i dopune ova dva zakona rađena su u skladu sa uvjetima i mogućnostima da se napravi najbolje i najkvalitetnije u ovom trenutku za građane RH poštujući druge zakone koje imamo u RH i ne dovodeći ovaj zakon u poziciju da donosimo odluke koje možda bi bile pravedne ali ne mogu biti donesene jer su retroaktivne, jel ne mogu biti provedive. I to je ključna stvar ovoga zakona. Slažem se s vama da je trebalo ako je bilo moguće pronaći rješenje za građane koji su otplatili, ali ako ne možete s ovim zakonom ne možete zbog toga što se zna da ne možemo ići u retroaktivnost. Onda ne moramo na tome populizmom plakati za stvarima i mogućnostima i uvjetima koje nismo mogli nego pokušajmo riješiti ono što je moguće i pokušajmo tu ravnopravnost o kojoj sam govorio, ravnopravnost svih građana koji su uzeli kredite da budu pod jednakim uvjetima sada kad budu u eurima. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Goran Marić. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice, poštovani zamjeniče ministra, cijenjeni kolegice i kolege. Gdje mi je Gjurković, ode. Čuli smo ovdje pokušalo se obraniti od teza populizma i lice mjesta. Pa kolega Gjurković moli bi vas samo da ostanete sekundu. Hvala. Da malo potkrijepimo, da ipak ima i jednog i drugog. Prije Prije 8,5 godina, ja mislim da je bio siječanj 2008.godine, točno s ovog mjesta progovorio sam o regulatornom tijelu financijskog sektora, bankarskog sektora HNB-a i tada je to bila čista hereza. Izvješće je ovdje jednoglasno prihvaćano osim jednog glasa u pravilu. A kada je bilo izvješće za 2010.godinu konačno je smogao snage Odbor za financije i proračun, ovdje ima i svjedoka, tada sam predsjedavao tim odborom, da ne prihvati izvješće HNB-a zbog niza propusta u svom radu. Jedan od navedenih najvažnijih razloga zašto nije prihvaćeno, a navedeno ih je 15-ak, 20 je i slučaj pojave švicarskog franka. Nakon što nije prihvaćeno izvješće HNB-a na odboru, nakon što su što su bili novi izbori, izabran novi saziv Sabora, ovaj saziv Sabora kolega Gjurković vi ste kao predsjednik odbora, poslovnika odnosno kršeći poslovnik stavili na dnevni red ponovo tu istu temu i dva puta se odlučivalo o istom, prvi puta u povijesti Hrvatskog sabora, ponovo o istom izvješću HNB-a za 2010.godinu. Dopuštam mogućnost da vi za to niste znali i dam je to podmetnuto i tu dopuštam mogućnost. I zamislite izvješće koje nije bilo prihvaćeno je. nakon nekoliko mjeseci prihvaćeno jednoglasno i nije nikoga zanimalo da nije prihvaćeno zbog toga zbog pojave švicarskog franka. Onda mogu slobodno reći da ima licemjerstva i populizma kada sve složimo u koji se datum uklapa, koliko smo imali vremena i što se događalo do sada, dakle ima prostora za takve teze. Ovdje moramo reći o kakvoj pojavi se radi najprije. Pojava švicarskog franka je nešto slično kao elementarna nepogoda koja pogodi državu kao što suša, požar, poplava, samo ta nepogoda traje puno kraće ili te nepogode od ove nepogode. I zato pojava švicarskog franka može se slobodno nazvati pošasti. To je baš pošast na koju se gledalo sa nekoliko pozicija, vrlo dobronamjerno i dopuštajuće. Ali važno je reći koje su okolnosti dovele do takve pošasti. Najprije stvarala se atmosfera, ambijent, okružje poticanja zaduživanja, utjecalo se na mentalne sklopove ljudi kako poticati zaduživanje i kako stvarati lažnu moć, kupovnu moć kod ljudi. Upravo s tim stvaranjem lažnom kupovnom moći zamislite kada netko nema plaću, radi, ne isplati plaću pa a dobije i minus, dobije i kredit pa onda osjeti da ima novaca, lakše je potrošiti takve novce i na ono što ne treba možda. Jedna od okolnosti koje su dovele do toga je svakako i valutna klauzula. Ona se pokazala kao špekulativni instrument, ona se pokazala da je to neravnopravan odnos i trajna mrlja, to će biti trajna mrlja Hrvatske države uz odgovornost onih koji su dopustili da se to dogodi. A to se nije smjelo dogoditi,to se moglo spriječiti jer u vrlo mali broj zemalja je se to događalo, a u mnogo većem broju zemalja se to nije dogodilo zato što su sprječavali. Naravno da je tu propust HNB-a. Evo i pohvalit ću HNB za dosljedno ustrajno djelovanje ali na pogrešan način. Godinama radi dosljedno, disciplinirano pogrešno, disciplinirano štetno, disciplinirano neukusno i disciplinirano podcjenjivački za hrvatski narod i Hrvatsku državu. Stvarane su okolnosti za klopku, a HNB kao regulatorno tijelo koje je morala eliminirati takvu klopku ona je usmjeravala u tu klopku. Naravno da se nekima učinilo da je u jednoj klopki jeftiniji sir u jednoj besplatan, a HNB je znala za besplatan sir samo u mišolovkama, ali ne smiju biti mišolovke u kreditnim odnosima. Ovdje se valutna klauzula pokazala kao mišolovka. na okolnosti je utjecala i promjena tečaja švicarskog franka, ali i jednostavno mijenjanje kamatnih stopa na već ugovorene kreditne plasmane. I postavlja se temeljno pitanje, jesu li imali banke u izvorima sredstava švicarski franak? Ja mislim da više nema dvojbe ni kod koda da banke nisu imale švicarski franak. Čak je to sama sebe HNB demantirala i na jedan način potvrdila da su banke … derivate izvodile, ali da nikad nisu zakupnicu o kupoprodaji švicarskog franka učinile u većim iznosima. Postavlja se pitanje čija je odgovornost? Ima dijelom odgovornosti i onih koji su sami pristali da budu manipulirani zbog svoje … razine, financijske pismenosti nisu dužni oni ni biti pismeni, ali takve je lakše navesti oni su dopustili da ih se zavede, oni su dopustili da ih se prevari. Tu su odgovorne i banke koje su svjesno to špekulirale i činile. Naravno odgovorna je HNB kao regulatorno tijelo, ali ne mogu izostaviti odgovornost ni Vlada ni Hrvatskog sabora, upravo zbog onoga na početku što sam rekao koliko je puta Hrvatski sabor raspravljao o izvješćima te regulatorne institucije da nijedne skoro riječi nije bilo kritike do unatrag 2, 3 godine tek, osim iznimaka. I pojavilo se ovo rješenje koje dijelom donosi satisfakciju određenom broju korisnika kredita, Kako biti taj koji će reći neću biti za to da se pomogne onima koji su oštećeni, nemoguće su stvarno oštećeni. Ali to nije razlog da se kaže i da se ne primijeti da je ovaj zakon ipak invalidan, da on nosi sa sobom veliku neizvjesnost u svojoj provedbi, da on nosi neizvjesnost u pogledu tužbi, da on nosi neizvjesnost u financijskom pogledu upravo ono o čemu se, evo i skoro cijelo vrijeme govorilo koliki je financijski, posljedica ili učinak ili proizvod ovakve konverzije. Umjesto da se to zna egzaktno i da to, kolega Gjurković, na Odboru za financije podastre izvješće guverner, da odgovara na sva pitanja i da svojim potpisom i odgovornošću jamči za taj iznos onda se model može temeljiti na takvom na takvom novčanom iznosu financijskom. Ovako se kaže ovdje da za ovo nije potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu a zapravo to nije točno. Jer nedvojbeno je da će banke ostvariti više rashoda nego što su planirale i da će im to umanjiti osnovicu za porez, odnosno umanjiti će im dobit i osnovicu za porez, time će porez na dobit, rekao sam, po ovim procjenama iako nerado govorim o procjenama, u ovakvim situacijama nema procjena, u ovakvim situacijama se mora točno sve znati, da je čak moguće milijardu i 600 ili 2 milijarde da će biti manje uplaćeno poreza na dobit nego što nego što je uplaćeno. To će biti nedostatak u proračunu. Kako ga nadoknaditi? Zaduživanjem. I sada kaže prijeti netko, guverner ili HNB, prijeti financijska nestabilnost. Pa financijska nestabilnost prijeti već odavno. Uz ovoliku zaduženost, uz 11 milijardi kuna kamata godišnje plaće, uz ovoliki broj nezaposlenih, uz ovoliki broj zaposlenih on je jednak broju umirovljenika, pa mi smo odavno u nestabilnoj financijsko situaciji. Čak ne znamo ni koliki je točan broj potencijalnih povrata i konverzija, ni to se ne zna. procjena 50, 60 tisuća kao ona procjena iz Hrvatske narodne banke 3 milijarde, 3,5, 5,5 pa sada 8 milijarda kao da se radi o tisućama kuna a ne o milijardama. Postavlja se pitanje kada se već, ako je riječ a u ovom zakonu kaže se da je riječ o povratu pretplaćenog. Ako je riječ o povratu pretplaćenog onda se treba vratiti svakomu tko je pretplatio, kao da je netko pretplatio elektri pa onda se jednom vraća a drugom ne vraća. Ako je riječ o pretplaćenom a je. Zašto nisu uključeni oni, zašto diskriminirati one koji su otplatili kredit možda jučer, možda danas? A oni znaju biti i u lošijoj možda eventualno ako ćemo promatrati socijalni status nego oni koji još otplaćuju, da ne pričamo sada vrlo dramatične situacije i pisma koja dobivamo, neću čitati. I bez obzira o kojem se radi je li otplatio, nije otplatio, je li konvertirao već u eure ili mu je čak i oduzeta nekretnina a isto je otplaćivao jedno vrijeme i preplaćivao i na njega više nitko ne misli. Ne misli nitko ni na trgovačka društva koja su mnoga propala zbog toga, otpustila radnike, smanjivala plaće, ne isplaćivala plaće, nisu uplaćivali doprinose. Čak …/Govornik se ne razumije./… jedinice lokalne samouprave su se zaduživale u kreditima za švicarski franak. Dokazano je da su banke usmjeravale komitente da uzimaju kredite vezane za švicarski franak i govorile im da nisu ispunili kriterije, da nisu sposobni za kredit u kunama, odnosno za kredit vezan uz eure nego da su samo sposobni za kredit u švicarskim francima. Još nisam čuo argument niti kriterij jer je nemoguće, ne postoji kriterij kojim bi se nekome utvrdilo da je sposoban vezati u jednu valutu a nije se sposoban vezati uz drugu valutu. To je nedopustiva radnja svakog činovnika bankarskog ili namještenika bankarskog. To je nedopustivo bilo i to se moralo spriječiti. Dapače, kako je moguće ako je rizik primjerice u kunama, nema valutnog rizika, onda je nula, ajmo uzmimo da je nula, ako je valutni rizik na eura a euro imamo 15 godina stabilan ajde recimo da je to koeficijent rizika 3, a švicarac koji varira stalno pa onda bi morao biti koeficijent rizika puno veći, morao bi biti 20, 30 ili 50. I sada zamislite onaj koji je u rizičnijoj skupini on je sposobniji i to promatra regulatorno tijelo. I mi skupa s time prihvaćamo takva izvješća godinama. Zato je propusta ovdje puno. Nisam za to niti Hrvatska demokratska zajednica ne može ne podržati 50 tisuća ljudi da im se pomogne i oni koji su oštećeni ali isto tako je uložila amandmane da se uključe svi da ne budu diskriminirani. Jer ovim zakonom nije ova skupina privilegirana koja je uključena u zakon. Ona samo dobiva satisfakciju, ali diskriminirane su ove druge skupine jer ne ulaze, jer one su isto tako oštećene a neće dobivati satisfakciju. Ali velike rizike nosi zakon koji ne zna se koliki financijski efekt proizlazi iz tog zakona. To je ogroman rizik koji Vlada preuzima. Osobno mislim da je daleko, daleko najbolje bilo da su se pripremila dva zakona, jedan o konverziji i drugi o povratu preplaćenog i da obuhvati se sve. Takva dva zakona vjerojatno bi se izbjegle mnoge tužbe, ovako sam siguran da će uslijediti tužbe, najviše onih koji su izostavljeni iz ovog zakona. Bit će tužbe banaka Ustavnom sudu o ocjeni ustavnosti ovoga, dakle proizvest će sa sobom mnoge nepravilnosti, ali na ovakav način kad već dotjerate do takve situacije HDZ je zadnja koja neće podržati da se jednoj određenoj skupini pomogne. Zamislite, kad opet se vratim malo na ugroženost financijskog sustava, ne postoji sektor još na svijetu da ima od ukupnih plasmana kreditnih u gospodarstvu čak 30% klasificiranih kao nenaplativi ili djelomično nenaplativi, a da taj bankarski sustav posluje pozitivno. To ne postoji. Zamislite na 267 milijarda kuna kreditnih plasmana imati 46 klasificiranih kao djelomično naplativi i potpuno nenaplativi, odnosno imati 23 milijarde rezerviranih za eventualne gubitke i usprkos tomu poslovati pozitivno. Imati 8% ukupnih kreditnih plasmana rezerviranih za gubitke i imati pozitivan rezultat. Pa koliki bi tek bila dobit banaka da naplaćuju svoje kredite, da nisu rizično plasirali. I nije palo na pamet nikomu iz HNB-a reći da se time ugrožava financijski sustav. Itekako je ugrožen, ali zašto nije u praksi de facto bio ugrožen? Upravo zato što se sve to prekrilo sa ovim kreditima, sa provizijama, sa naknadama, sa novim tzv. proizvodima gdje se svakim danom dobivaju naloge da osmišljaju nove izvore zarada, da prekriju ovakve gubitke. Nitko odgovorno ne snosi nego bonuse dijele na kredite dodijeljene kompanije koje se znalo da neće nikad moći vratiti takve kredite. Samo 10 kompanija u Hrvatskoj dobilo je 7 milijarda kuna i nikad ih nisu vratili. I takva uprava koja je to radila dijeli bonuse i čuli smo koliko, 50 liječnika, a onda to prekrivaju možda i liječnici i svi ostali vraćajući kredite u švicarskim francima. Doći će i do tehničkih poteškoća uvjeren sam, a o tome nije zakonodavac vodio brigu, da većina jamaca neće pristati potpisati ugovore o jamstvu. I što ćemo? Nema potpisa, nema konverzije. Pa ako se itko opekao, opekli su se jamci, opekli su se i korisnici kredita i sad kad konačno ima priliku da ne potpiše naravno da neće potpisat. O svemu je ovome trebalo voditi brigu i o onima naročito koji nisu obuhvaćeni, o financijskom efektu, o visini iznosa, o osiguranju sredstava i o tomu da ne dođe do tektonskih poremećaja u bankarskom sektoru jer bankarski sektor bez obzira na sve je najvažniji segment u ekonomskoj aktivnosti i on mora biti stabilan i siguran, ali nitko ne smije biti prevaren. Zato će HDZ ipak podržati ovaj prijedlog zakona, ali upozorava na sve negativnosti i invalidnost ovakvog jednog prijedloga. Hvala vam lijepa. da je HDZ zadnji koji neće podržati ove zakone. Ergo podržat će jer nema kud. I dalje, podržat će jer nije onda kada je to mogao. Međutim, pustimo to sa strane. Vama treba zaista kolega odati priznanje jer koliko god ste u Saboru vi ste i postali prepoznatljivi diljem Hrvatske govoreći iz oporbenih svojih vremena, odnosno za vrijeme kad ste bili na vlasti, svoju oštricu uperili ne samo prema poslovnim bankama nego i prema središnjoj banci. Međutim tada doduše, iako je svima bilo jasno što vi govorite i zaista su to za vrijeme vaše vlasti bili heretički govori, međutim nikada direktno niste povezivali djelovanje banaka niti središnje banke sa djelovanjem tj. nedjelovanjem vlasti. Pa je jedanput … rekao, čujte kolega, jednom mladom kolegi, jako lijep govor ali što ćete vi napravit, što ste vi napravili. danas kad to govorite, kada se rješavaju stvari, a kad su stvari ponikle, pogotovo eskalirale i začele se najviše za vrijeme HDZ-a nije bilo rješenja. Danas kada se nudi rješenje vi koristite upravo ovo vrijeme da povezujete i kritizirate banke i povezujete je s ovom vlašću koja stvari rješava. Kad govorite o motivima, zaista mi možemo ulaziti kad netko nešto čini u različite motive zbog čega netko čini to nešto. Ja mislim da je, dozvolite mi ovaj izraz, narodu pun kufer takvih analiza, ljudi žele da im se stvari riješe i još jučer, ako ne jučer onda danas. A ja vjerujem i ja i dalje stojim na tom stajalištu da za dobra djela je uvijek pravo vrijeme, međutim, dobročinstva su uvijek kod nas sumnjiva … …/Upadica se zlo odnosno shvaća jednostavno zdravo za gotovo. U tome je naš problem cijele politike, jer je dobro uvijek sumnjivo. Hvala lijepa. Ne znam možda nešto postoji osobno ovako za ovakav nasrtaj, ali neću tako odgovoriti jer ništa od ovoga što ste vi govorili ja nisam govorio. Što danas nije bilo jasno što sam govorio i što je bilo drukčije i što sam povezivao o čemu vi govorite povezivajući vladu. O motivima? O motivima uopće nisam govorio. Govorio sam o licemjerstvu i izravno kolegi Gjurkoviću rekao zašto spominje licemjerstvo. Jer se Odbor za financije ponio licemjerno jer je sve znao, sve je vidio. Izvješće nije prihvaćeno bilo zbog toga što nije uopće uopće spomenut slučaj švicarskog franka u izvješću za 2010. godinu. A onda kad nije prihvaćeno takvo izvješće mimo, krši se Poslovnik i stavlja se ponovno izvješće da se prihvati. Netko je izvršio pritisak da se izvješće to mora prihvatiti da ne smije ostati zapisano da nije prihvaćeno. Recite mi još jedan slučaj u radu Hrvatskog sabora gdje je izvješće neke agencije ili regulatornog tijela dva puta se o njemu prihvaćalo, odnosno kad se nije prihvatilo da se na drugoj sjednici išlo prihvaćati. Ne postoji. Ali ja uvijek sam, mogu ja podnijeti ovakvu vrstu kritike i ne odgovoriti na isti način. Meni to nije nikakav problem. Hvala lijepa. Hrvatske narodne banke i oko švicarca. No, tijekom svoje rasprave spominjali ste valutnu klauzulu i da je ona špekulativna. Pa imamo špekulativnu, a imamo zaštitničku. Naime, svojevremeno smo imali marku, danas euro, a špekulativna je bila švicarac, jen, dolar ali posebno švicarac i zato je trebala Hrvatska narodna banka reagirati. tijekom svoje rasprave rekli ste da je potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu nije, a vidimo i danas već na odboru da imamo prijedlog za privremeno financiranje za iduću godinu. To će se tek reflektirati na proračune u idućim godinama, ali na rashodovnoj strani koja će morat bit manja. A vidljivo je da i ove godine kad nam prihodovna strana raste nije se vodilo brige oko deficita države i smanjivanje deficita. Prema tome, to će sigurno biti problem u sastavljanju idućih proračuna za iduće godine. No, želim reći i nešto o preplaćenim kreditima. Malo prije je kolega Gjurković govorio o retroaktivnosti. Isto je on otplaćen ili nije otplaćen kao što ste malo prije spomenuli bilo to struja, bilo plin, bilo nešto drugo. Prema tome, svi ti koji su otplatili kredite, teško otplatili kao što je kolega Novak govorio danas prodavali nekretnine, uzimali kredite u euru itekako im je trebalo izvršiti pretplatu tih kredita. Prema tome, tu je situacija jasna, a ne mogu se složiti s jednom vašom tezom, a ona se odnosi na jamce. Rekli ste, pitanje je hoće li jamci doći potpisati. Pa svi mi koji smo bili jamci nekom u švicarcu ma trčat ćemo da potpišemo jer se smanjuje glavnica. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Najprije vezano za, da se referiram na valutnu klauzulu. Rekao sam da je ova valutna klauzula vezana uz švicarski franak špekulativnog, instrument špekulativnog karaktera. Naime, valutna klauzula ima zaštitnu, obilježje zaštite ako u izvorima sredstava su, je valuta za koju se veže. Ali je ona zaštitna i za vjerovnika i za dužnika. I ako je ona je zaštitna ako se veže uz euro jer banke imaju u izvorima sredstava euro, iako ne u onolikoj mjeri koliko je prikazano jer imamo mi i vezanu štednju u eurima o kojoj se isto tako ne spominje u HNB-u ništa, gdje ne kupuju se devize, nego se samo knjiže kao da postoje. Ali ako nema u izvorima kao što nije imala švicarski franak ili znao sam reći marokanski dirham ili švedsku krunu onda je ona u startu špekulativna, ima samo špekulativno obilježje jer ne može imati zaštitno kad se nema nitko od čega štititi kad ne posjeduju ni jedni ni drugi tu valutu. tu valutu. Znači, zato je špekulativna. Što se tiče proračuna do sljedeće godine se slažem, naravno da će to utjecati na proračun sljedeće, ali neće se moći smanjivati rashodi jer što smanjiti od rashoda. Zato će vjerojatno dolaziti do novih zaduženja i povećanja prihoda kako bi se nadoknadili ovi novi rashodi, nedostatak ovih prihoda. Što se tiče jamaca. Logično, dopuštam zašto se slagati oko svega i različita mišljenja obogaćuju. Ali ono što pa čak i ako su ekstremno različita. Ali ima jamaca koji nisu u dobrim odnosima sa korisnicima kredita, koji su otplaćivali umjesto njih i … …/Upadica Zgrebec: Vrijeme./… … neće pristati više nikada potpisati tako nešto. Hvala. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Marić, govorili ste o populizmu, govorili ste o odgovornosti i što je dovelo do ovog problema i zašto smo u ovom problemu. No, ono što bih vas ja želio podsjetiti je da ovaj problem prije svega valutne klauzule u švicarskom franku ne postoji od jučer i nije nastao ni za ove Vlade, ni za ovog guvernera nego već prije 2005. odnosno 2006. ako se ne varam. Isto tako kada govorite o dobrim namjerama, evo to je najavio predsjednik vaše stranke i vi ste sad rekli da ćete podržati ovaj prijedlog zakona u dobroj namjeri zato što se pomaže 60 tisuća naših građana. Još su stari Latini rekli …/Govornik se ne tako se i ja bojim HDZ-a, dobrih namjera. Bojim se kolega da su dobre namjere HDZ-a kao vaš gospodarski program. Svi o njemu pričaju, a nitko ga nije vidio. Hvala. **Marić, Goran (HDZ)** Kolega Hajduković, nisam navikao odgovarati na ovakve replike, pa ću možda ipak ispasti malo nespreman jer ne znam raspravljati na ovakav način na koji vi pokušavate. Kad kažete da nitko nije vidio gospodarski program, nedavno, prije dvije večeri ili tri, prikazano je na Dnevniku sindikati su ga vidjeli, pročitali, čak se i izjasnili o njemu. Prema tome, ne stoji vaša tvrdnja da ne postoji. Čak su ga i hvalili koliko se sjećam. Što se tiče problema, problem postoji malo i više unatrag nego što ste vi kazali. Nije problem nastao 2008. godine, problem je nastao i ranije samo se pojavljuje kao problem. Problem je nastao onda kad je potpisan prvi ugovor za kredit vezan uz švicarski franak. Tada je problem nastao. Samo što se pokazao kao problem kasnije kad je eskalirao tečaj. Niti sam politizirao niti se razbacujem populizmom ni ičim ali ako vi već spominjete da je HDZ imala vremena nekoliko godina čak je imala vremena i ona prije HDZ-a Vlada 2003. reagirati i spriječiti ako ćemo već ići na takav način raspravljati jer se tada prve pojavljuju takve transakcije. A moglo se i u ove 4 godine isto tako već riješiti. Ali ne volim na takav način razgovarati pa evo neću koristiti svaku sekundu.

Ja moram priznati da mi je prvi put da čujem da sam kršio Poslovnik Hrvatskog sabora stavljajući na dnevni red nešto što nije izglasano pa smo mi izglasali. Ne znam, nije mi nitko uočio, nije me nitko upozorio pa ćemo to provjeriti ali ovako ispada da sam kršio a ne mogu dokazati pa čini mi se da možda nije ni fer po tom pitanju raspravljati. Kad govorimo o odgovornosti, naravno da HNB ima odgovornost i uvijek će je imati. Pitanje kod prozivanja za odgovornost s obzirom da ovaj zakon pa zakon koji smo mijenjali 2013. i zakon koji smo u siječnju ove godine mijenjali odgovornost je za promjenu zakona na Hrvatskom saboru odnosno na predlagaču predlagaču Ministarstvu financija, odnosno Vladi RH. I onda moram spomenuti da kad već prozivate za odgovornost HNB koji treba prozivati za određena nečinjenja onda ja moram reći da HDZ-ova Vlada od 2004. do 2012., odnosno kraja 2011. isto nije činila nešto konkretno da bi ovo spriječila. A vi ste s druge strane, to treba priznati, upozoravali. Ali onda bilo bi možda korektno i fer ipak u ovom Visokom domu kazati da tu odgovornost snosi i HDZ. Zato je dobro da podržite ovaj zakon jer on je u ovom trenutku moguć u ovim uvjetima ipak da se sprovede i da se dovede u situaciju i omogući građanima koji imaju kredite u švicarskim francima da mogu trajno i dugoročno planirati i imati iste uvjete kao oni u kunama i u eurima. i u eurima. Spominjali ste poticanje zaduživanja, lažnu kupovnu moć. Odgovornost za to isto je ipak imala HDZ-ova Vlada u to vrijeme. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, Goran Marić. Hvala lijepa. Kolega Gjurković ako se sjećate rekao sam dopuštam mogućnost da niste bili informirani i da vam je podvaljeno. Vi sad tvrdite da je tako i to prihvaćam. Ali, i platio sam puno puta cijenu zbog neznanja, tako da se cijena plati nekad kad se ne zna. Službe su morale znati. I istina je da je bivša ministrica spriječila da to dođe na javnu raspravu, na raspravu u Saboru. To je istina. Ali se i zaduživala uz valutnu klauzulu isto tako i špekulativno i gdje smo na tečaju gubili. I to je istina, meni to ne smeta. Ali svi su znali u Saboru i saborske službe da taj prijedlog nije prošao. O tome se pisalo danima i danima. Vjerojatno je netko i utjecao da to ponovno dođe i da se prihvati. Ali to je istina. Kolegica Jelaš je svjedokinja da to nije prihvaćeno, a evo vi ste svjedok da je prihvaćeno jer ste bili tada. A 22. siječnja 2012. godine na drugoj sjednici Odbora za financije i proračun je prihvaćeno izvješće koje prije toga 6 mjeseci nije bilo prihvaćeno jer sam ja bio predsjednik kad nije bilo prihvaćeno. Nekome je to služilo, nekome je to trebalo. I uvijek je u izvješćima HNB-a pisalo toliko vidljivo što šteti hrvatskom gospodarstvu kao što je štetilo ako je stanovništvo nekada upola manje bilo kreditirano nego trgovačka društva, a danas imamo da trgovačka društva su manje kreditirana nego stanovništvo. Onda je jasno kud nas je sve vodio HNB, a zna se da nijedna ekonomija svijeta nije nije se razvijala ako su krediti stanovništvu veći od kredita trgovačkim društvima. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. Replika, Boro Grubišić. Hvala lijepo. Kolega Marić pravnici kažu neznanje ne opravdava. Prema tome, znao ili ne znao odbor jedan je donio odluku da se ne prihvaća Izvješće HNB-a a ovaj drugi nakon pola godine, dakle u mandatu ove Vlade je donio da se prihvaća. jel' to netko zna ili ne zna to ne opravdava onoga tko ne zna a poglavito stručnjaka u ekonomskim pitanjima. No, ono što ste vi govorili i što ste sve navodili na koji način su građani navođeni. Vrlo promišljeno, vrlo sofisticirano da uđu u kredite sa švicarskim francima i otkada su ti krediti dizani. Dakle, i u vrijeme one vladavine SDP-a i koalicijskih partnera od 2000. do 2004. Dakle, krediti traju 20 godina, 25 godina, 30 godina, dakle vrijeme kredita. Zapravo navodi na to da je to jedan vrlo promišljeni i sofisticirano organizirani mehanizam ili kako sam ja to prije nazvao jedan zločinački pothvat nad onima koji su podizali kredite a to su zapravo hrvatski građani, hrvatski hrvatski kreditni obveznici i zapravo radi se o jednom promišljenom, organiziranom, vrlo sofisticiranom, promišljenom zločinačkom poduhvatu za koji bi zapravo trebalo razmisliti i o kaznenoj odgovornosti a ne samo o ovome. Ovo je već zakašnjela mjera. Rekao sam prije ma kasno Marko na Kosovo stiže, al evo bar ćemo spasiti što se spasiti dade. A mogla je i ova Vlada, kao i on protekla promijeniti taj smjer i zapriječiti taj zločinački poduhvat koji je izvršen nad hrvatskim narodom i onima koji su podigli kredite u švicarcima. Odgovor na repliku poštovani Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Nisam mislio dubiti ovaj problem, ali Vlada sadašnja je znala kao što je i saziv Hrvatskog sabora znao da nije njima dostavljeno to izvješće za 2010.godinu. To izvješće je bilo davno prije dostavljeno i nisu ga ni vidjeli. Njima nije dostavljeno i Vlada nije mogla ni dati mišljenje na to izvješće. A onda su odjedanput nalazi na dnevnom redu Odbora za financije i državni proračunu. Zato što su u taču dogovorili kad je ovaj postao guverner da se treba hitno to staviti da ne smije biti da izvješće nije prihvaćeno. …/Upadica se ne čuje./… Ne na A zamislite u tom izvješću pisalo je da još uvijek ima prostora i da kreditnu aktivnost banaka treba usmjeriti još više prema stanovništvu. Zamislite koje bogohuljenje u službenom izvješću. A ne piše da treba prema gospodarstvu usmjeriti. Ako je kontinuirano godinama padalo i to u godinama krize, ali stanovništvo zadužiti što više, zašto? Pa zato što je najlakše stanovništvo oguliti, najveće kamate, najveće naknade i sve ostalo. U tom izvješću isto tako zašto nije prihvaćeno izvješće na odboru zato što je jedno između ostalih dvadeset razloga je bilo. Od kuda se klasificiraju minusi po tekućim računima kao krediti kad to nisu krediti. Nema ugovora, nema dogovorene kamate, nema roka povrata i sad su najedanput se pojavljuje u novim izvješćima nove pozicije, više nisu minusi po tekućim računima a i dalje su minusi, a godinama se vodili kao minusi po tekućim računima, a vodili se kao, evidentirali kao minusi, vodili se kao krediti. A nema ni jednog kolaterala, nema ni jednog osiguranja i tako je bilo 55 milijarda kuna tobože "kredita" po minusima, po tekućim računima i 14% kamatu su na to zaračunavali godinama. Eto to sve je HNB dopuštao i to je sve pisali i zato smo ga odbili, ali zato ga je ova Vlada ponovno prihvatila. Nova replika poštovani Ante Babić. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala vam lijepa. Kolega Marić, rekli ste kad ste govorili i ukazivali na ovaj problem još 2008.godine onda su vas proglašavali heretikom. Očito tada nisu imali viziju što bi se moglo dogoditi u narednom razdoblju a i vjerojatno u takvim okolnostima je gospodarska situacija bila povoljnija, ali ste ukazali i na puno manjkavosti ovoga prijedloga zakona pa ste govorili o procjeni, o procjeni troška, gubitka za državni proračun, o procjeni financijskih efekata, diskriminaciji prema onima koji su otplatili kredit, diskriminacija prema onima koji su konvertirali svoj kredit u eure, ali o tehničkim detaljima koji su vezani za jamce odnosno sudužnike. Zamislite recimo u mom slučaju oba jamca su blokirana, oni više nemaju gotovo nikakvih primanja. Što u tom slučaju tehnički napraviti? Ali ste izrazili sumnju da će banke zatražiti sigurno svoju zaštitu na sudu i ne isključujete mogućnost naplate od tih tužbi jer bankarski sektor je sigurno važan sektor u ekonomskim aktivnostima i od toga ne treba bježati. Dakle, svjesno izglasavanjem ovoga zakona svi mi ipak riskiramo mogućnost vraćanja izgubljene dobiti bankama. Hvala. **Stazić, Nenad Najviše na dobit banaka da nije veća utječe nepovrat kredita velikih kompanija koje su osmišljeno završile u predstečajnim nagodbama. A kako predstečajne nagodbe funkcioniraju, moram se malo na njih osvrnuti, tako da oni koji imaju većinu tražbina a to su banke utvrde da se nekima otpisuje 80% potraživanja a bankama 5%. I kad otpiše, ovi svi drugi otpišu a država u pravilu 90% ili 100% a onda ostane banka čista i namiruje svoja potraživanja. To u praksi tako funkcioniraju i primjere ako treba navest ću, samo ako budem potaknut da ih moram kazati. Što se tiče manjkavosti, pa nesporno je da je manjkavo, a kako nije manjkav ako donosite model a ne znate koliko košta taj model? To je temeljni podatak, to je temelj kao kuća koja se gradi. A na temelju treba, zdravom temelju graditi. A guverner ne zna, HNB ne zna a onda ne zna ni ministar, naravno da ne zna. Ja tu ne pravdam, nego ne može znati ministar ni zamjenik ministra ako to ne da HNB. Ali od banaka nećete dobiti taj podatak točan nikada i zato je nužno bilo dovesti i zapovjediti guverneru izvoli doći u Hrvatski sabor sa izvješćem tim i tim. Imaš rok 7 dana, 3 dana ili 3 sata. Na odbor ponesi izvješće, potpiši i na tvom izvješću, na tvom potpisu se gradi ovakav model jer je prevelik rizik. On nema rizika nikakvog. Imamo veći vi i ja. Ako ovo sutra bude pa i vi ste glasovali za to ili niste glasovali. A onaj ko je najodgovorniji nema nikakva rizika. Četiri puta već uplaćiva od mene i vas. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Marić, u većini se slažem sa vašom raspravom naravno, ali me je zasmetala jedna vaša konstatacija da HDZ će prihvatiti odnosno poduprijeti, glasati za ovaj zakon iz razloga što je to pomoć 50, 70 tisuća ljudi koliko ste rekli. dakle rekli ste da se radi o pomoći velikom broju stanovnika dakle dužnika u švicarskim francima. Apsolutno se s vama ne slažem. Ti građani, a ovdje su predstavnici Udruge "Franak" nikada nisu tražili pomoć, oni su tražili pravdu. Danas cijeli dan raspravljamo i svi smo donekle mislim barem suglasni da se ovdje radilo ako ne o kriminalu ili prevari kako su to neki naši kolege nazvali, ali se svakako radilo o sofisticiranoj manipulaciji građanima. Zato mislim da ne smijemo koristiti nikakve izraze niti govoriti o socijalnim kriterijima, niti o pomoći građanima, govorimo o pravdi jer smo već odavno rekli da naše društvo mora biti pravedno društvo, da moramo imati vladavinu prava u ovom društvo, ako to tako utvrdimo onda ćemo onda ćemo lakše rješavati i sve one problem koje ovaj zakon u ovom trenutku nije mogao obuhvatiti. Dakle ako se utvrđuje odgovornost, ako utvrdimo da doista postoji kriminal onda će se i oni krediti koji su otplaćeni puno lakše rješavati redovnim sudskim putem. **Marić, Goran (HDZ)** Kolegice Sabolić, prvo nisam kazao da je ovaj zakon pomoć već sam rekao da se ovim zakonom pomaže da se izvrši povrat pretplaćenog i da se donese satisfakcija oštećenima. Ako netko zna kroz što prolazi Udruga "Franak" onda ja znam, a to i oni znaju. Kada su ih svi redom odbijali, nitko nije htio riječi za njih reći, ja nisam od njih bježao, ne bježim ni danas. Ali ne bježim ni od onih koji su ostali izvan ovoga svega, a jednako su nastradala. Ne želim mjeriti, jednako su nastradala, a oni su izostavljeni. Meni je drago zbog njih i zato dižem glas. Ali izražavam nezadovoljstvo zbog ovih, to me savjest tjera da izrazim nezadovoljstvo. O socijalnom i kriminalu nisam govorio, moguće je da dođe do pretplaćenog i bez kriminalnih radnji. Kako ishodi, kako će završiti? To ne znam. Ali sve što dovede do ovakve situacije ja ne mislim da mora biti i kriminalno, ne. Pa jeli kriminal ako ste preplatili Elektri? Neće vam čak ni vratiti novce nego kaže od idućih rata ćemo vam to odbiti. To nije kriminal u takvoj su poziciji. Tako su i banke bile u ovakvoj poziciji. Ja nikoga ne prozivam niti smatram da je ako je netko činio propuste onda je to propust činila HNB i opet ne tvrdim da je počinio kazneno djelo. Jel neko počinio kazneno djelo ja sam zadnji koji bi to rekao to ne bih nikada rekao da je neko počinio kazneno djelo jer ne znam. Ima onaj koji to utvrđuje, nisam za to zadužen. Tako da ne bi vas trebalo smetati što sam rekao da će HDZ podržati ovaj zakon zato što će to pomoći rješenje i donošenju satisfakcije i vraćanju novaca onoga što su preplatili da ih se na takav način obešteti. Ja sam da ih se obešteti ali i sve ostale. Hvala. replika. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Mariću, jako stručno ste pričali o ovome zakonu o financijskoj nestabilnosti, o valutnom riziku i u svemu tome odgovornosti Vlade i Sabora. Ja bi na kratko se ponovno vratila i apelirala na Vladu posebno na ministarstvo da se u ovoj priči u ovom zakonu ne zaborave poduzetnici, investicije, investitori u koje se u koje se svi kunemo. Evo npr. danas na adrese svih gradova i općina i turističkih zajednica stigao je dopis Ministarstva turizma u kojem se traži da se popišu i dostave sva turistička ulaganja, sve investicije, njihovi načini financiranja s obzirom da je Ministarstvo turizma dužno pratiti ta ulaganja, sukladno Strategiji razvoja turizma do 2020.godine s ciljem razvoja i podizanja konkurentnosti našeg turizma. Pitam se da li samo u ovom trenu Ministarstvo turizma i Vlada vodi brigu o investicijama i investitorima, samo ovim budućim ili onima koje već imamo u prostoru? Da li znamo koliko poduzetnika, koliko obrtnika treba zatvoriti svoje obrte, trgovačka društva koliko otpustiti radnika zato što je kao što i stoji u obrazloženju prijedloga donošenja ovog zakona čak u jednom danu došlo do porasta tečaja čak za 30% koje je bilo nemoguće predvidjeti u onom trenu kada su podizali kredit? radnici poduzetnici građani drugog reda i o njima ovaj Sabor odnosno Vlada ne bi trebala voditi brigu ili ćemo prilikom donošenja ovog zakona zaboraviti investitore i poduzetnike, a onda ćemo za koji sat kada budemo govorili o Zakonu o poticanju ulaganja

ići dinamikom napretka kako mi očekujemo hrvatsko društvo dok bude Sabor mjesto za dizanje ruku kako dođe preko puta naredba. Zamislite paradoks, Vlada traži od Sabora da zasjeda, a Sabor ne može tražiti od Vlade da zasjeda. Vlada daje mišljenje na izvješća koja ne idu Vladi nego koja idu Sabor i Sabor ne raspravlja o tim izvješćima, a odgovara to tijelo koje podnosi izvješće samo Saboru ne Vladi, ali mora ići tamo mišljenje pa kada se pročita mišljenje Vlade onda ovdje i to ne to ne govorim za ovu Vladu, to ja kontinuirano govorim, Upadica se ne čuje./… Jesam govorio, isto ovo. Točno. Što se tiče ovih kredita u švicarskim francima i trgovačkih društava, mnoga trgovačka društva koja su bila primorana prodati nekretnine, smanjivati plaće da bi otplatili kredite u švicarskim francima ili otplaćivati još uvijek nisu uključena, neka su završila u predstečajnim nagodbama a sada će ostali završiti u stečaju, otpustiti ljude i završiti u stečaju. A zašto je to tako? Zato što se nije napravila sustavna analiza po ovim segmentima što ste vi tražili. Postoji li brojka za ovo? Ne postoji ništa, ne zna se koliki je broj korisnika kredita ni po kojoj osnovi, ni gospodarstvenika, ni obrtnika, ni u turizmu, ni u industriji, niti, postoji procjena 52 tisuće korisnika kredita u švicarskim francima, druge procjene niti jedne nema. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Nova replika poštovani Josip Borić. Hvala lijepo. Kolega Marić, vi ste u svojoj raspravi govorili o populizmu, jučer smo ovdje vodili ugodne razgovore o populizmu i teško je to izbjeći s obzirom da se nalazimo u vremenu, predizbornom vremenu i ovaj zakon rješava određene probleme jednog većeg broja ljudi i stoga ga podržavamo. Međutim, ne treba se čuditi tom populizmu jer činjenica jest da određenim odredbama on planira točno da se rješenja, nova rješenja, tj. novi obračuni dešavaju točno u vremenu do samih izbora, ne nikako iza tih izbora jer bi onda rokovi bili sasvim drugačije posloženi. Ali Vlada se ima na to pravo i neka ona to radi i nitko me ne može uvjeriti da je drugačije jer ne znam što mi to danas znamo a evo blizu smo 10. mjeseca što nismo znali u 5. ili 6. mjesecu i tada bi se izbjegla ova priča o populizmu. A da je riječ o populizmu svjedoči i ovo što smo dobili na klupe, amandmane Vlade za rješavanje problema ljudi ljudi koji su podizali kredite u Raiffeisen štedionicama. Ja kod sebe imam ovdje dva pisana odgovora koja demantiraju ove amandmane tj. sposobnost Vlade da ih riješi u određenom vremenskom razdoblju. Jer kada smo tražili dva zaključka rekli su nećemo prihvatiti. tražili da Vlada sama reagira i sama napiše što hoće i kako to treba riješiti, da se riješi jedna druga grupa ljudi koji imaju svoj problem nisu mogli nikako riješiti i gle čuda baš danas, 2, 3 dana prije završetka sjednice Sabora možemo i to riješiti. Evo sada možemo riješiti i pitanje njihovih ovrha. Ali što se desilo u međuvremenu? Desila se šteta. Mnogi ljudi su u međuvremenu u ovih nekoliko mjeseci u kojima smo na to upozoravali ostali bez svojih nekretnina. Evo nedavno je u Opatiji oglašeno 20 ovrha nad nekretninama ljudi koji imaju kredite na otoku Rabu. Kako da im vratimo tu štetu zato što se Vlada sjetila u zadnji čas a imala je sve isto prije 5 mjeseci i glasali ste protiv toga. Pa kako da ne mislimo da je populizam? Sve je jasno. **Stazić, Nenad (SDP)** Goran Marić odgovara na repliku. Kolega Boriću, mislim, ne mogu biti potpuno siguran da je ovdje barem 6, 7 puta tražena stanka u Hrvatskom saboru proteklih godina da se upozori na djelovanje Raiffeisen štedionica koje su poslovale, odobravale kredite građanima Republike Hrvatske a da nisu imali suglasnost Hrvatske narodne banke. Nitko nije reagirao do danas na to, hvale je vrijedno da je danas i drago mi je da se reagira jer sam osjetljiv na takve stvari i to je trebalo reagirali ali upozoravalo se do sada. E sada naravno da potiče na ovu kvalifikaciju koju vi kažete populizmu zadnji dan, još tri dana zasjedanja Sabora. Ali ima nešto i drugo osim populističkih zakona, ima i interesnih zakona. Kako je moguće da danas na odbore dolazi 6 novih zakona po hitnom postupku a možda ćemo zasjedati još 2 ili 3 dana, po hitnom postupku? Interesantno dolazi sve iz istog segmenta, te tržište energije, te Zakon o energiji gdje se mijenjaju takve stvari i tako pogoduje privatnicima i tako donose zakone na štetu države. Ali jedan dio, veći dio koalicije ne smije na to reagirati iako se protivi takvim zakonima jer drugi koalicijski partner ucjenjuje sa takvim zakonima i provodi. Sve šutke prolazi što ovdje dođe iz tog jedno te istog segmenta. A nema zakona iz tog segmenta koji nije interesni zakon i nema zakona koji nije invalidan, iščašen i naravno da je odgovornost svih nas kada još i dignemo ruku za takav zakon. Hvala da banke u Hrvatskoj imaju 30% nenaplativih kredita i da unatoč tome posluju pozitivno, štoviše da ostvaruju milijarde kuna dobiti. Kada bi udio nenaplativih kredita zaista iznosio 30% to bi stvarno bio preveliki teret i tražio prevelika rezerviranja, dakle preveliki troškovi bi bili za banke i banke sigurno ne bi mogle poslovati pozitivno. Međutim, taj vaš podatak od 30% nije točan. Točan podatak je da poslovne banke u Hrvatskoj imaju 17% ukupno nenaplativih kredita a 30% su krediti koji su odobreni samo djelatnosti građevinarstva, dakle poduzetnicima iz građevinarstva, dakle samo jednoj djelatnosti. Ali ovom ispravku netočnog navoda htjela bih dodati još jednu činjenicu koja potkrepljuje ja bih rekla jedinstveni stav svih nas koji smo ovoga trenutka u sabornici a to je da su banke doslovno haračile po Hrvatskoj. I što se tiče građana i što se tiče gospodarstva odnosno poduzetnika. Dakle i Intesa Sanpaolo i UniCredit dakle dva velika talijanska financijska odnosno bankarska sustava čije su sastavnice i naše dvije najveće banke dakle Privredna banka i Zagrebačka banka, ostvarivale su u recesijskim godinama gubitke u poslovanju, gubitke u poslovanju. Istovremeno i Privredna i Zagrebačka banka kod nas su ostvarivale milijarde kuna profita, dakle milijarde kuna dobiti i isplaćivale milijunske bonuse svojim menađerima. **Marić, Goran (HDZ)** Kolegice Jelaš, možda ste vi pogrešno čuli, možda sam i ja pogrešno rekao, ali ako sam pogrešno rekao onda ću reći što sam mislio reći. 30% je nenaplativih i djelomično nenaplativi kredita u gospodarstvu, ukupnom gospodarstvu. Da je to točno, evo pročitat ću vam. Od 106 milijardi kuna odobrenih trgovačkim društvima 32 milijarde je okvalificirano kao djelomično nenaplativo. 32/106 je …, to je najnoviji podatak. A ukupno je nenaplativih okarakteriziranih kao 46 milijardi na 276 kreditnih plasmana, ukupna rezervacija trgovačkim društvima, znači gospodarstvu rezervirana za gubitke je 14 milijarda, a stanovništvo i gospodarstvo je 23 milijarde kuna. 8 milijarda je rezervirano za stanovništvo, 14 za gospodarstvo za gubitke. Zamislite, skoro dvostruko više je rezervacija za gubitke u trgovačkim društvima koja imaju manje kredita nego stanovništvo. Tko onda redovitije otplaćuje i tko više plaća? Stanovništvo. Dakle tu se vjerojatno samo radilo o nesporazumu, nije bitno tko je sada, ili ste vi čuli pogrešno ili sam ja lapsus napravio. Što se tiče ove vaše drugog dijela replike oko dobiti i dobitka, da ne bi trošio vrijeme, slažem se sa svime što ste vi rekli jer sam to govorio pa se neću ponavljati. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani zamjeniče, kolegice i kolege. Pred nama je prijedlog zakona koji bi iz dužničkog ropstva trebao osloboditi oko 52000 građana koji su uzeli kredite u švicarskim francima, a dobili su ga u kunama. Korisnici kredita u francima švicarac nisu vidjeli, a vjerojatno ga nisu vidjeli ni banke ni bankari. Pitanje je zašto su ga ti građani uzeli ako je kredita bilo u kunama i eurima. Kako mi kaže jedan kolega, uzeo ga je zbog povoljnijih uvjeta. Za euro nisu trebali jamci, a i tečaj je bio vrlo povoljan. Za mene osobno uvijek je bila zagonetka zbog čega Hrvatska uz kune i euro mora imati i još jednu paralelnu valutu. Postavlja se pitanje nisu li banke lukavo prema nekom svom scenariju podmetnule kredite u švicarcu s vrlo niskim tečajem, računajući na njegov budući rast. I to se dogodilo drastično 15. siječnja ove godine kad je tečaj podivljao sa 6,39 na 7,39 a rate kredita odletile u nebo. Korisnici tih kredita našli su se pred zidom kad više nisu mogli plaćati previsoke anuitete, kad su stizale ovrhe, a zbog njih došao je problem preživljavanja. Na drugoj strani imamo bankare koji su za dobru dobit dobivali velike bonuse. Sve te godine, posebno vrijeme 7-godišnje krize kako za državu tako i za građane, banke su svojim majkama stvarale vrlo veliku dobit. I država je dobila dio tog kolača u obliku poreza na dobit, a sve na teret građana. HNB kao glavni nadzornik i regulator financijskih institucija se ponašala kao da je se to uopće ne tiče. I sada mi poštovani kolegice i kolege, moramo donijeti pravednu i najbolju odluku koja bi trebala riješit ovaj veliki problem, ali bez velikih štetnih posljedica za državu, za građane pa i za banke. Ovih dana čitamo o raznim prijedlozima ekonomista, pravnika, političara, raznih udruga, a pred nama je i ovaj prijedlog Vlade. Spominje se šteta od 8 milijardi kuna za banke. U slučaju tužbe banaka šteta države od milijun eura, o gubitku deviznih rezervi HNB-a. Osobno se pitam možemo li u toj šumi ponuđenih rješenja i opasnih prijetnji donijeti najbolju odluku. Ovom izmjenom zakona predlaže se konverzija kredita korisnicima kredita u francima, kao i u kunama s valutnom klauzulom u francima čiji je cilj da se izjednači s položajem dužnika koji su bili kao korisnici kredita u eurima, a odnosi na takve kredite sklopljene od 1. od 1. siječnja 2000. do sada. Važno je napomenuti da je takva konverzija kredita na dobrovoljnoj bazi i ovisi o odluci potrošača. Člankom 357.c važećeg zakona ovog prijedloga propisuju se koraci odnosno način u izračunu postupaka konverzije tako da se početna odobrena glavnica kredita denominirana u švicarskim francima i u kunama s valutnom klauzulom u francima pretvori u u euro po tečaju na datum isplate kredita. Početna ugovorena kamatna stopa u francima zamjenjuje se kamatnom stopom u eurima, a utvrđuje se i novi otplatni plan. Ključni korak konverzije je pretvaranje plaćenih iznosa u iznose kojima se namiruju iznosi anuiteta po novom otplatnom planu. Uplaćeni iznosi koji su veći od iznosa anuiteta u eurima raspoređuju se kao preplata čime bi čime bi se umanjio dio narednih rata dok se taj iznos preplate ne potroši. Obzirom da se iznosom preplate ne zatvara glavnica već samo anuiteti, na teret korisnika kredita pada iznos kamata izračunat po novom otplatnom planu. Dakle ono što je bitno, izračunom i konverzijom zadržavaju se uvjeti koje bi korisnik ostvario da je imao kredit u eurima. Člankom 357.d važećeg ovog zakona propisana je obveza kreditne institucije da izradi i objavi na svojoj internet stranici kalkulator izračuna konverzije i svih elemenata izračuna tako da svakom korisniku kredita putem OIB-a bude jasan postupak konverzije. Nažalost, kako se često u našim zakonima zaobilaze pojedine skupine korisnika tako se i ova konverzija kredita u švicarcu ne odnosi na već otplaćene kredite već samo na one koji su u otplati. Na taj način oštećenima će se shvaćati i osjećati oni koji su do 15. siječnja ove godine uspjeli prikupiti potrebna financijska sredstva i otplatili anuitete po starom tečaju od 6,39 kuna. Ako ništa drugo barem da im se vrati ono što su preplatili. Na kraju, iako danas ne možemo znati buduće poteze banaka i posljedice mogućih tužbi, a u uvjerenju da pomažemo građanima koji su u nemogućoj, bezizlaznoj situaciji klub Hrvatske stranke umirovljenika podržat će izmjene ovog zakona. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva se javila poštovana Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala vam lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege, gosti na galeriji poštovani. Već je vrijeme poodmaklo i ja mislim da sva ova verbalna artiljerija koju smo imali čuti ne može utišati i i zaglušiti eksplicitan govor koji po prvi put u ovdje u Hrvatskom saboru i pred hrvatskom javnošću smo imali saznati detalja koji se tiču ovog predmeta i svega onoga što je izazvalo nevolje. Vrlo precizno, vrlo oštro što možda do sada nije bilo znano ni užoj ja bih rekla onima koji se politikom bave, a kamoli široj javnosti. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o kreditnim institucijama i Prijedlog zakona o potrošačkom kreditiranju ili kako smo ih mi već ovdje nazvali zakoni o švicarcima ili prijedlozi Zakona o švicarcima jesu eklatantan primjer da banke više ne pišu zakone koji se njih tiču, da to radi jedna odgovorna Vlada i ja mislim da mi kao odgovorna većina ćemo takve dobre prijedloge i podržati za razliku od vremena kada su se ti zakoni pisali negdje po nekim stranačkim uredima, bivše vlasti a sadašnje opozicije koja je vrlo grlata, koja glavni problem vidi da to ovaj problem nije riješen na početku ovog mandata. I takav prigovor bi zaista mogao stajati da oni ti isti nisu u prilici bili da to riješe, niti su govorili o tome, niti im na pamet ne bi bilo ni da su danas u istoj poziciji kao i ondašnja vlast da to riješe. I to je svakom jasno, jer nisu bili onda u komadu ne samo prvih 10 godina, 4 godine na vlasti, nego 8 godina na vlasti. Dakle, da su htjeli mogli su. Prema tome, bilo bi pristojno da se o tome sada šuti, međutim očito da tko god tako misli pa i ja sama od njih puno tražim. Dakle, ovaj prijedlog zakona, ovdje je nešto kolegica Sabolić i o tome govorila. Ja nemam takav kredit, niti bi mi ikad palo na pamet jer su mi neki u Americi rekli kad vidiš da je nešto povoljnije, jedna banka nudi nešto povoljnije bilo da je to u odnosu na kamate ili zbog tečajne razlike bježi od toga ko vrag od tamjana. Ali ljudi su bili nagovarani. Možda su to pojedinci samo koji su bili preoprezni. Ljudi su bili prisiljeni, primorani. Različite su to bile kombinacije. I to dakle nisu pojedinci prevareni, nego ogroman broj ljudi. I što je rekao jučer premijer, dakle mi ovdje ovim zakonom ne rješavamo pojedinačni slučaj, jer za pojedinačne slučajeve su nadležni sud. Mi rješavamo jednu opću pojavu koja je zadesila Hrvatsku. I dakle, ona nema samo reperkusije na ljude na koje će se to odnosi. Ono je od vitalnog interesa za zdravlje nacije, za novi položaj i odgovorni položaj banaka u društvu, za novu socijalnu, tržišnu ekonomiju. Zato ovakav, ono što se do sada događalo tim ljudima koji su podigli takve kredite to vrijeđa svakog građanina bio on podigao kredit ili ne jer je to nešto što nije pravedno, a da ne spominjem ono što sam i jutros rekla je li tu ima elemenata kaznene odgovornosti s obzirom na kazneno djelo prevare ili prevare u gospodarskom jer odgovaraju i pravne osobe. Ima tko će o tome odlučiti. Banke vole reći da one nude industrijske proizvode. Kakav je to industrijski proizvod bio koji su oni ponudili? Vrlo smrdljiv proizvod, ali stavljen u celofan, zavarao je mnoge. Dakle, ovi prijedlozi zakona, jer po prvi put jedna Vlada pokazuje zaista ono što joj je i dužnost, što je dužnost bila i svih ostalih vlada ali nitko se to nije usudio reći. E sada trebalo bi zaista imati veliku širinu da mnogi to žele priznati, ali to se ne prizna, nego se to govori da se radi o nekakvim predizbornim trikovima. Rekla sam i ponovit ću da je uvijek svako vrijeme pravo vrijeme za raditi dobre stvari. Hrvatska Vlada, hrvatska ovdje saborska većina o tome ima svoj stav, podržat će i obećaje građanima puno dobrih i dalje stvari. Ja bih također posebno željela naglasiti da čitava filozofija kojom se banke rukovode, one su jednostavno bile odgojene i svako njihovo poslovanje ne ono kao što je rekao naš uvaženi kolega Gjurković da je posao banaka koje imaju specifičnu ulogu u društvu, jer inače kako radi suvremeno globalizirano gospodarstvo one su jednostavno srce, krvotok i one koriste takav jedan položaj tako da se mogu rukovoditi i rukovodile su se do sada svojom osnovnom tezom i porukom profit privatiziraj, profit je naš, odgovornost je vaša. E takvoj jednoj logici mislim mislim da i ovim prijedlogom zakona, a i svim budućim regulacijama koje se budu ticale banaka, bankarskog poslovanja treba stati na kraj. Zato ja smatram da su ovi da su ovi prijedlozi zakona otvorili dakle jednu novu ekonomiju, početak jedne nove ekonomije, jedne ekonomije za čovjeka. Kao što sam to rekla, i ponovit ću, da se ovim prijedlozima zakona rehabilitira država, da država preuzima onu ulogu koja joj je i dana da štiti građane od svakog nasrtaja, od svačijeg nasrtaja pa makar bile one i banke koje su do danas bile nedodirljive. Apelirati na njihovu savjest kao što je istina smo imali prilike zadnjih nekoliko godina, pogotovo dok smo mi bili u oporbi, od strane vlasti tu i tamo nešto i čuti, je naivno i neodgovorno. I istina je to da se jedanput u to vrijeme prije ne znam čini mi se sada već 5, 6 godina ako ne i više javio HNB sa vrlo jednom malom opaskom o tim kreditima. Ali tako su to o opreznosti odnosno o rizicima takvih kredita, ali rekli su to na takav način plašeći se i moleći Boga da ih nitko ne čuje. Dakle, stanimo ovim prijedlozima zakona jednoj zlouporabi slobode koja je dovela do samovolje, koja je posve degradirana u egoizam, koja je osiromašila brojne naše ljude, obitelji. O svim tim nedaćama, zaista su u pravu svi koji su govorili, ali ti ljudi suvišno je opisivati što su ti ljudi sve proživljavali. Oni od političara traže rješenja, traže brza rješenja. podržavam svesrdno ove prijedloge zakona, a pogotovo amandmane kojim mislim da ćemo poboljšati i koje je podnio Odbor za zakonodavstvo kojim ćemo poboljšati primjenu predviđajući vrlo stroge kazne za one koji se drznu ne poštivati ove zakone. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Imamo jednu repliku, poštovana Ada Damjanac. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolegice Ingrid sve podržavam to što ste rekli, više-manje svi naši građani prošli su kroz kreditna zaduživanja na ovaj ili onaj način, netko malo bezbolnije, a svi oni koji su dizali kredite u švicarcima nažalost vrlo bolno. Možda samo u jednoj rečenici da istaknemo da bi pored ovoga što se sad radi, mjere koje su poduzete da se ti građani definitivno spase od dužničkog ropstva treba voditi računa i o tome da smo mi građani EU i da ubuduće treba inzistirati na tome ako bude bilo tko imao potrebe se zaduživati da se onda zadužuje pod istim uvjetima kao i svi ostali građani EU, sa istim kamatnim stopama. Dakle, sve što vrijedi i za ostale građane. I inzistirati na tome iako su to većinom strane banke i njihove kćeri koje su u RH, inzistirati i raditi na tome da banke budu partneri naših građana

Prema tome, sve se ovo moglo učiniti i prije. Nije važno je li stranac pojedinac ili je stranac tvrtka koja djeluje i koja živi i radi u RH ima se ponašati po hrvatskim zakonima i ima je stići hrvatska pravda. To se moglo učiniti dosada ali su se pisali zakoni koji njima odgovaraju, a i oni koji im ne odgovaraju jer se nije moglo tako explicite razgoliti cijelu stvar imali su poseban povoljan položaj položaj da su bili nedodirljivi i da se praktički i pozitivni zakoni na njih nisu odnosili. Pa sjećate se samo kad smo mijenjali Zakon o kaznenom postupku kada smo uveli otkrivanje bankarske tajne i obvezu banaka da to rade. Veliki otpor! Kažu banke mi imamo poseban Zakon o bankama. Ma gledaj, Zakon o kaznenom postupku se odnosi na sve pojedince i Zakon o kaznenoj odgovornosti pravnih osoba i na sve pravne osobe. I još nešto, mnogi govore ovdje o valutnoj, neće biti pravde dok se ne ukine valutna klauzula. Kada je '90-ih godina Zakon o obligacijama u potpunosti vrijedio nije se promijenio, odjedanput su sudovi zato što je takva bila politika pa natjerala sudove da sude po valutnoj klauzuli. Mi smo imali jednu odredbu da kamata nikada ne može prijeći glavnicu. I to je osnovna pravda, bila ona u ovoj ili onoj valuti. To je apsolutna pravda. Ja mislim da u tom smislu ne samo mi nego i zemlje u Europi morat će se orijentirati ukoliko misle uspostaviti pravednost jer žedni pravednosti su ne samo ljudi u Hrvatskoj nego diljem Europe.

koji ste danas prisustvovali jednoj dosta neočekivanoj sjednici Sabora. Čuli smo jako puno novih stvari i čulo se puno argumenata. Zbog toga pričekati do kraja rasprave oslobađa me zapravo potrebe da ponavljam mnoge stvari koje su rečene. Ali tri stvari želim svakako naglasiti. Prvo, ovo što imamo kao krizu otplate kredita u švicarskim francima rezultat je egoizma i pohlepe, egoizma zbog toga što je ideja u dobro formuliranoj rečenici koraljni otoci su narasli na egoizmu koralja. … nije točno, ovo područje mora biti strože kontrolirano i bolje regulirano nego mnoga druga područja jer se pojedinac, dužnik ne može nositi sa bankama. Pohlepa pa tu ste već rekli skoro sve. U ovom slučaju radilo se o mogućnostima da se iskoristi velika želja i ekspanzija da se plasiraju krediti, jer kada su došla vremena krize i oskudice tu se praktički taj problem ignorira. Ali ovdje glavni problem je činjenica, sasvim objektivna i čvrsta činjenica da ljudi ne mogu kada i žele vraćati obaveze u skladu sa ugovorom kakav je nekad postignut. Rebus sic stantibus vremena i okolnosti su se promijenile i ne možemo ni banke ne bi smjele inzistirati na tome braneći svoj interes da budemo slijepi prema toj činjenici. Druga stvar, ono što me najviše zabrinjava je vrijeme. Gospodo vi ste ovdje izabrani i članovi ste političkih stranaka ali zar ne vidimo da ovaj trenutak donošenja zakona je krajnje nepogodan za racionalno rješenje problema zato što se smatra problema zato što se smatra … da se radi o poklonu s predizbornim ciljem. Ja ću to zaboraviti, zaboravimo i to da se ovdje toliko puta pokušavalo na razne načine način rješenje ali da volje nije bilo, volje izvršne vlasti prije svega, ranije ili sadašnje, koju bi ipak trebao komentirati. Mi smo imali ovdje konkretne prijedloge zakonskih rješenja napisane zakone koji međutim nisu došli na raspravu, jedan će doći, nisu nudila svoja rješenja. Mene brine to što u ovakvom vremenu se pokazuje prilično jasnim da obećanja vezuju u baš najviše u predizborno vrijeme, ali da mi na to nismo navikli. Mi smo navikli na nešto drugo da dok si u oporbi sve je jednostavno i lako a kada si na vlasti postaje nemoguće to ostvariti. Tog se ja bojim u ovom slučaju ja se bojim da će vlast ova ista ili buduća neka druga suočena sa problemom i jakim bankarskim utjecajem naći stotine razloga da odustane od ovoga što smo danas detektirali. To je ono što je uzrok moje zabrinutosti. Zbog toga naravno ne smijemo shvatiti obećanja pa makar dana i uz to da se kaže model nije dobar, ja ću to isto reći. Postoje mogućnosti banaka da uspiju u svojim tužbama, ali to kako ćemo glasovati obvezuje i ovu i buduću Vladu da provede ono što je ovim zakonom propisano. To nije zakon za jednokratnu upotrebu, to je zakon koji mora biti strateška odrednica buduće Vlade. Dozvolite jednu samo malo osobnu napomenu, ja se s ovim problemom teško nosim jer sam sa 19 godina bio iseljen s obitelji, moja obitelj na ulicu. Teško mi je bilo tada i zato razumijem kako je teško ljudima koji se i danas nose sa tim problemom. Ali jedna stvar ovdje mora biti dobro razmotrena i uzeta u obzir a to je činjenica da su banke vrlo pažljivo dosada uvijek izmicale presudama sudova, odlukama, pritiscima i najgore ponudama za pregovore. Ovakva pitanja se rješavaju pregovorima a zasad i sad za to neće biti vremena. Banke su odgađale rješenje ne bi li dovele do ovakve situacije u kojoj će računati sa nekom budućom vladom koja će pomoći pa će tražiti vraćanje usluga. Na što želim ukazati, treće je činjenica da će ovaj zakon u velikoj mjeri biti izvrgnut izazovima osporavanja pred međunarodnim institucijama pravosudnim, Europskim sudom pravde, arbitražom u Washingtonu i našim Ustavnim sudom. Neće se, kolega Linić je dobro rekao, nema ga, on je dobro rekao tu moramo biti vrlo skeptični prema modelu. Ali činjenica je jedna da se neće pozivati banke na ono što je on isticao a to je solidarnost i socijalna država. One će se pozivati na Ustavom zaštićeno slobodu poduzetništva i jamstva za ulaganja članak 49.stavak 3. Ustava. To je jako argument kojeg se ne može samo tako ignorirati. Istina, banke imaju i mnoge druge instrumente pritiska političkog i ekonomskog, one mogu doista Vladu, malo je teška riječ ali upotrijebit ću je, ucjenjivati. Pa mi smo zemlja u dužničkoj krizi, ovisna o neprekidnom dotoku sredstava izvana. Bez toga naše gospodarstvo ne funkcionira. Ali vidim da pomalo i vaše strpljenje i vrijeme ističe. Jedna od knjiga koja za ovakvu raspravu je obavezana literatura je Shakespearov Mletački trgovac. Točno, jer ovdje se ponavljaju svi oni likovi koji tamo postoje. Jedan zli bankar koji traži ispunjenje ugovora, oku mesa kako tamo kaže, oko srca. Tako je i ovdje. Ali kako je Mletački trgovac riješen? No, Shakespearov način se ne može sada imitirati, ali riješen je zapravo jednom mudrom odlukom suda da ugovorom nije bilo propisano da će izgubiti se krv ili da će umrijeti onaj … mesa oko srca. Mi imamo ovdje nešto slično. Nažalost, naš Vrhovni sud nije imao sve mogućnosti, nije udovoljio svim onim zahtjevima koje prije svega Udruga "Franak" u kolektivnoj tuži podnijela. Ali tu leži potencijal. Mi smo predložili u onom drugom jednom zakonu koji će doći na dnevni red da se iskoristi bar to da je tu ostavljeno uporište za tumačenje tumačenje koje ide prilog dužnicima, samo da mi moramo izmijeniti taj postupak koji je inače predviđen. Ne možemo riskirati još 70 tisuća pojedinačnih tužbi da bi ljudi dobili zadovoljenje i pravdu, to ne možemo. Zbog toga možda iako je manje atraktivno nego jedan ovakav zakon iako će biti manje poticajno i manje će oduševljavati dužnike treba pomisliti koji su načini u kojima mi možemo naći slabosti banaka kao interesnih igrača u ovom slučaju. Ja mislim da ta da ta orijentacija ima neke veće šanse jer ono što bi inače trebalo postići u ovakvim slučajevima je da se ne zlorabi ovako jedno pitanje za izborne trenutne nego da to bude obaveza zasnovana na konsenzusu političkih stranaka koje idu na izbore, tako da bi obaveza bila tvrda bez obzira na rezultat izbora. Hvala. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Ja se uvaženi kolega profesore slažem s vama kada kažete da je postojala opasnost kada bi današnja opozicija došla na vlast i da bi se dogovarala s bankama jer je to oduvijek činila jer je njihova politika, politika krupnog kapitala koja je pomagala na raznorazne načine, čak ako je to radila na zakonit način nema se tome niti toliko prigovoriti. prigovoriti. Međutim njihov ekonomski program koji dan danas nitko nije vidio, a dosadašnji se još uvijek razotkriva pred hrvatskim sudovima i koji inače smatraju šta će nam vlast kada imamo banke. Međutim što se tiče straha da bi i ustavnog određenja oslobodi poslovanja, svaka čast slobodi gospodarenja i poslovanja, ali ovdje se ne radi o slobodi, ovdje se radi o slobodi moždana početku koja je degradirala u samovolju, a samovolja u krajnji egoizam koji više nema veze sa slobodom. Na kraju krajeva odredba članka 48.i te temeljne glave gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava nakon što se jamči pravo vlasništva kaže se da vlasništvo obvezuje. Kako su se banke odgovorno ponašale, to je sada suvišno Prema tome, ja mislim da ovo što ste rekli da su izmicali uvijek kada god su to mogli zato je i težina ove vlasti bila jer to su već naučena ponašanja i sada nije tek tako i zato su ovo i prvi pokušaji da se taj duh ponovo stavi u bocu. stavi u bocu. Ali realna opasnost odnosno opasnost ja mislim da takva neka velika ne postoji, ali ponašanje ukoliko se dođe u takvu poziciju ono stoji ovdje kao mi ovdje koji jesmo. **Kregar, Josip (Nezavisni)** Zahvaljujem se na mogućnosti da ovdje ukažem na dvije važne stvari, prije svega ne možemo mi prejudicirati kako će biti tumačenje ili stav institucije u odnosu na članak 48.ili 49. Ustava. Stavak 1.članak 48. Vlasništvo je nedodirljivo, to da obvezuje to je točno ali to će trebati tumačiti, a nisam siguran da će to tumačenje pogoditi duh i namjere ovog zakona. Slažemo se u jednome da je ovdje opasnost od zapravo predizborne politizacije pitanjem jer ako će Vlada je SDP-ova predložit će zakon, ali za njega će glasovati i svi ostali, tako su se izjasnili danas. Ali što to znači onda? Da ne mogu se izvlačiti kroz 4 mjeseca ako slučajno nekim čudom dođu na vlast da nisu znali. Glasali ste, prema tome to vas obvezuje. I to je ono što mislim u ovoj situaciji je nemoguće popraviti. Ali netko treba upozoravati. Sjetite se recimo kod rasprave o našem sporu sa Slovenijom i arbitraži. Bilo je zastupnika koji su ostali u manjini. Šta bi oni danas trebali trijumfirati i reći e bio sam vam … a kako. Stvari su se desile, došlo je do toga da zapravo smo jednoglasno bili protiv takve arbitraže. Ovdje neće nadam se doći do toga, ali upozoravam na vrijeme. Dakle žao mi je što tako govorite jer jako dobro znate koliko dugo zapravo Vlada radi na ovom problemu i što je sve poduzimala da bi ga kvalitetno riješila. 2013.fiksirana je kamatna stopa na kredite vezane u švicarske franke na 3,23%, dakle učinak tog poteza je bio pola milijarde kuna na teret banaka. Početkom 2015.kada je eskalirao, strahovito eskalirao tečaj švicarskog franka, isti je fiksiran na 6,39 kuna za švicarski franak, a učinak te mjere bio je 400 milijuna kuna opet na teret banaka. Istovremeno kada su poduzimani ti potezi dana je bankama mogućnost odnosno rok od godinu dana da predloži jedno trajno rješenje ovoga problema. Nažalost, banke su kalkulirale računajući upravo i sa podrškom država iz kojih su majke banke i tog rješenja, jednog obostrano zadovoljavajućeg rješenja, nažalost do ovoga trenutka nije bilo i sada je Vlada ponudila ovo rješenje, dakle Vlada samo radi svoj posao. I ja zapravo moram postaviti pitanje da li ovo vaše kvalificiranje da je riječ o predizbornom potezu zapravo znači da Vlada posljednjih mjeseci pred izbore ne bi trebala raditi ništa a da to vi ne bi kvalificirali kao predizborni potez? **Zgrebec, Dragica Sasvim suprotno. Ja mislim da Vlada ima obavezu do zadnjeg trenutka svog mandata. Međutim, ovdje upozoravam na činjenicu da ono što se predlaže ne smije imati takve slabosti da bude osporeno. A moj zaključak se temelji na činjenici da smo ovdje imali prijedloge zakona i pred godinu dana i pred 2 godine i na ljeto. Pa tu su bili prosvjedi Udruge Franak gdje smo tražili hitno rješavanje rješavanje tog pitanja. Ali ipak se malo pričekalo i nisam sasvim siguran da je tu na pozitivan način izražena volja Vlade da se nađe rješenje. Ja se slažem s vama međutim u jednom. Ovdje banke nisu htjele rješenje i one su htjele da dođe do ove predizborne situacije one odgađaju rješenje jer zastare teku, prava će se izgubiti a kredite će se naplaćivati. To je ono što ja vidim kao opasnost. A kada sam govorio o predizbornom, nisam mislio da je to ne znam kakva manipulacija. Ja samo ponavljam, ovaj trenutak nije dobar zbog toga što zapravo svi teže da dobiju što više glasova, glasati će na jedan način a uz mentalnu rezervaciju će misliti sasvim drukčije. Ja sam na brzinu pogledala dnevni red. Nema takvog zakona, ovo je prvi zakon koji ovo regulira. Sljedeći u pojedinačnoj raspravi, potpredsjednik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Ja mislim da danas u Hrvatskoj nema, ne postoje dva veća problema nego što su dužničko ropstvo u koje je upalo 62 tisuće građana ali nije to 62 tisuće pojedinaca, to je 62 tisuće obitelji i deložacije onih koji su uzimali kredite austrijskih štedionica. Zašto su građani uzimali kredite u švicarskim francima? Zato što im se to tada u tom momentu isplatilo. Jer su to u tom momentu bili povoljni krediti. Ja sada čujem kao pa trebali su građani paziti što potpisuju, trebali su paziti kakve kredite uzimaju, mogli su uzeti i nepovoljnije kredite. I ne mogu se načuditi takvim prigovorima, tko bi lud uzeo nepovoljniji kredit ako ima povoljniji? Zašto su banke nudile pak kredite u švicarskim francima? Pa kao prvo, nisam to znao, danas sam to saznao, banke se za plasman takvih kredita nisu vani zaduživale u švicarcima. Građani nisu dobivali švicarce, građani su dobivali kune. I da li je cijela ova operacija bila zapravo zamišljena kao jedna pljačka građana od strane banaka o čemu je ovdje bilo riječi ne znam. Ove deložacije one su još, ma još gori problem, ljudi ostaju bez svoje imovine, opet neki kažu bili su pohlepni, nisu bili dovoljno oprezni. Pa da, ima i neopreznih ljudi, nisu svi bankari, nisu svi financijski stručnjaci, to ne moraju ni biti. Ali kada se dogodi ovako nešto i ovako velikih razmjera onda država mora stupiti na scenu, onda Vlada mora zaštiti građane. O ovom problemu se može razgovarati da dva aspekta sa stručnog i sa političkog. Dio toga stručnog aspekta su nam ovdje objasnili i ministar Lalovac i zamjenik Rađenović. Čuli smo ovdje i bivše ministre i Linića i Šukera, čuli smo kolegu Marića kojeg također uvažavam kao stručnjaka. htio bih nešto reći o ovom političkom aspektu jer o ovom stručnom ne znam ništa. Vlada je, svaka Vlada je dužna zaštiti svoje građane. Vlada je izabrana zato da vodi državu i izabrana je zato da ju vodi na najbolju korist svojih građana. I kada dođe do ovakvog jednog incidenta bez obzira kako je i zašto je do njega došlo, ne treba analizirati uzroke i praviti se nad njima pametan nego treba biti efikasan, to je ono što ova Vlada radi. Da li su to mogle raditi bivše Vlade? Mogle su, ovaj problem nije od jučer, nije ni od prije 3,5 godine, on egzistira 7, 8 godina. Je li to mogla napraviti i Vlada HDZ-a 2011. godine kada je prvi put došlo do jakog skoka? Mogla je. Nije, nije. Bilo bi bolje da je. Ja bih bio sretniji, svi bi bili i građani bi bili sretniji da jest. Nije. Bavila se tada Vlada HDZ-a nečim drugim 2011. godine. Bila je pod optužbom za pljačku, ostali su bez šefa, situacija za njih vrlo nepovoljna, kuda bih još sada stigli brinuti o građanima, pa nisu njima građani tada bili na pameti. Čuli smo ovdje od kolege Linića, ima dva prigovora, dva ozbiljna prigovora kao nije ovaj zakon utemeljen u ustavnom određenju Hrvatske kao socijalne države i nije dobro razmotren aspekt možebitnog kaznenog djela, znači prevare, pa je to trebalo rješavati drugačije. Slušam kolegu Linića i čudim se, kolega Linić je bio ministar u ovoj Vladi kada je problem već postojao, danas nudi bolje zakonsko rješenje od ovoga koji nudi ova Vlada. Pa što ga toj istoj Vladi, tom istom premijeru nije ponudio dok je bio ministar? Ja da sam znao to ja bih to ponudio ovdje u Saboru. Ja nisam financijski stručnjak. Jednako evo gledam kolegu Marića, jednako se odnosi i na njega za tu 2011. godinu. Pa je, ja nisam kriv, kolega Kregar to nije morao znati. Kolega Kregar je sociolog, ja sam završio filozofiju, ali stručnjaci, financijski stručnjaci koji su danas naknadno pametni i posebno idu na živce. O čemu se ovdje radi? Nije ovaj zakon križarski rat protiv banaka i tako ga ne treba ni shvatiti. Ali u sukobu između banaka i građana, a taj sukob nesumnjivo postoji, Vlada staje na stranu građana. Premijer Karamarka naziva advokatom, zagovornikom, zastupnikom banaka. Premijer je očito ovdje zastupnik građana. I taj konflikt nažalost postoji. Imamo agenta banaka i agenta građana. Slušam ovdje poštovanog kolegu Kregara koji kaže da su banke namjerno odugovlačile rješavanje ovoga problema nadajući se doći će nova vlast i ovo će sve propasti. Vrlo moguće. Vrlo moguće da takav dogovor postoji između bankara i Karamarka jer slušam izjave Karamarkove i one upućuju da takav dogovor postoji, da se radi ovdje o agentu banaka protiv građana ove zemlje, onih koji su pali u dužničko ropstvo. Slušam kolegu Kregara, kaže naivno ali HDZ će ovo ipak podržati u glasanju i to stvara kod njih obavezu da to provedu. Ne kolega Kregar, HDZ je u Gradskom vijeću Vukovara glasao za ćirilicu kad su imali političku korist od toga, ali čim su tu političku korist izgubili oni su protiv toga. To vam je priroda HDZ-ova ponašanja. Prema tome, to što će oni eventualno sutra glasat za to vama nije garancija ni za što, a pogotovo nije garancija građanima. Njih treba upozoriti. Kažu da ovaj zakon ima neke mane, veli donosi se pred izbore, u zadnji čas. Pa nije točno. Ovaj problem se počeo rješavati 2013. godine fiksacijom kamatne stope, pa se nastavio rješavati početkom ove godine fiksacijom tečaja, pa je bankama dano vremena da one predlože rješenja, nisu ga predložili. Pa šta sad treba pustit, da građani pocrkaju od gladi? Mogao se problem riješiti ranije da su banke pristale rješavati, da ne čekaju Karamarka, ali s obzirom da čekaju Karamarka mora se rješavati ovako. Kažu da Kažu da je, čujem sa strane HDZ-a da je najveći problem, najveća zamjerka populizam ovog zakona. E građani se onda moraju bojati njihova antipopulizma. Ako dođu u priliku da djeluju antipopulistički e pa građani će opet morat plaćat visoke rate ovih kredita, to im mora biti jasno. To je najveća opasnost za ovaj zakon, veće opasnosti nema. Prednosti i koristi su nebrojene, dakle rate će se smanjiti do 50% za neke, ne za sve, ali za neke će se smanjit do 50%. Građanima će ostat više novca, taj će novac trošiti, taj novac više neće ići majkama bankama u Austriju i Italiju nego će se trošit ovdje što će potaknuti dakle ukupnu potrošnju, što će potaknuti rast BDP-a, znači to će se blagotvorno odraziti na cijelu ekonomiju države. Prema tome, Prema tome, nema potrebe za ovakav zakon, prigovori su posve neosnovani, opasnost kao što sam rekao postoji samo jedna, da oni koji ovome nalaze mane da im to bude izgovor da vrate ovo ovo čitav problem u prijašnje stanje. Hvala. Dobro koncipirano izlaganje na koje imam tri stvari dodati, reći ili pojasniti. Prvo, ja mislim da ni danas ovaj zakon ne bi bio na dnevnom redu bez jednog važnog elementa, a to je javni pritisak oštećenih organiziranih u razne udruge, Franak je samo vrh ledene sante ja mislim, ali bez njihovih prosvjeda, pritiska pa i podrške javnog mnijenja ne bi došlo do ovako ozbiljnog razmatranja tog problema. Drugo, slažem se s vama da ovo nije rat s bankama jer kad bi to bio rat s bankama mi bismo morali detektirati i neke njihove prednosti. Banke imaju novac, banke raspolažu sa mogućnostima utjecaja u medijima. Banke mogu čekati, banke mogu uvjetovati Vladi određena ponašanja da bi pomogli kod dobivanja sredstava. I na kraju, točno, mane zakona nisu izgovor, one ako se i primijete obvezuju ako se zakon podrži. Ja čak ću reći ovo, ja zakon nisam podržavao ali glasat ću za njega. Zbog toga mislim da vrijedi ona poslovica ″nitko ti ne može toliko platiti koliko ti ja mogu obećati″.

Pozitivno je i to što je Vlada osluhnula taj poziv i što je na njega odgovorila. Strašno bi bilo opasno kad bi se ovo shvatilo kao rat s bankama. Ne treba banke promatrati kao zločinačke udruge. Banka ima svoj racio poslovanja. Kao što sam rekao banke nisu karitativne ustanove. One ne postoje zbog toga da bi novcem koji prikupljanju nekome pomagale. To nije njihov interes, njihov interes je profit, njihov interes je dobit. I taj interes ne treba osuđivati. Banke koje ne bi tako poslovale bi propale. Bilo je, poslovale su banke u ono prvo vrijeme HDZ-ove administracije kad su davale, namjerno su davale plasmane, namjerno su davale kredite HDZ-ovcima znajući da ih neće vratiti, a to je već oblik pljačke banaka. I onda su građani morali po 5 puta sanirati te banke prije nego što su prodali. E to je već oblik pljačke. Danas kad bi vi došli u banku i rekli da vas šalje premijer ili ne znam tko da vam daju kredit koji ne možete vratiti ja mislim da bi oni pozvali ambulantna kola da vas odvedu u ludnicu. Tada je to moglo se prije 20 godina. Prema tome, treba ovdje stati u zaštitu bankara i njihovog legalnog poslovanja. Njihov interes da im je profit što veći je normalan. Ne bi bilo normalno kad bi htjeli da im je profit što manji. Ali kad se dogodi ovakav problem da ta njihova želja za profitom, legalna želja za profitom ugrozi egzistenciju velikog broja ljudi onda se na to mora reagirati i to je ono što Vlada čini. **Zgrebec, Dragica Kolega Stazić, kad ste govorili da vi ste tek danas saznali da u izvorima banke nisu imale švicarske franke i da financijski stručnjaci, ekonomisti tu su morali znati da danas ne bi trebali glumiti naknadnu pamet i da vas začuđuje što nisu 2011. reagirali. Stalno ste gledali u mene i čak st me i prozvali, pa evo samo moram to potkrijepiti nekim kontra činjenicama. 2011. godine je zasjedao Odbor za financije i državni proračun i raspravljao o Izvješću Hrvatske narodne banke u kojima je, to izvješće nije prihvaćeno zato što nije ni riječi bilo o problemima švicarskog franka. Između ostalog 20 je bilo navedeno razloga, između ostalog što nije bio švicarski franak i valutna klauzula. Za izvješće su glasovali svi članovi oporbe tadašnje i dva člana Hrvatske demokratske zajednice, a protiv izvješća su glasovali predsjednik tadašnjeg HSS-a, ja i još dva člana Hrvatske demokratske zajednice i Mile Horvat iz Srpske demokratske stranke. Izvješće nije prihvaćeno zbog tog razloga. 2012. godine u siječnju sudjelovao sam u snimanju filma "U braku sa švicarcem" gdje nitko drugi nije htio iz politike riječi progovoriti o ovom slučaju. Iz SDP-a nije htio nitko sudjelovati u snimanju tog filma, a tada sam rekao da nereakcija Vlade bilo koje na ovu pojavu je kao da ne reagira na požar ili poplavu. I sad vi mene prozivate da sam šutio 2011. di mi se prijetilo, izbacivalo i prijetilo izbacivanjem iz stranke što govorim, a drugi o tome šute. Mislim da, a to znate i mislim zato da to nije korektno. Hvala poštovanje kolega Mariću, uz dužno poštovanje neprihvaćanje izvješća HNB-a u Hrvatskom saboru s vaše strane nije moglo riješiti problem građana u švicarcima. Sama ta činjenica da ste vi glasali protiv tog izvješća nije rješenje problema. Nikakav film, snimanje nikakvog filma, ni dugometražnog, ni kratkometražnog ne može spasiti 62000 ljudi od dužničkog ropstva. Vama svaka čast na hrabrosti, ali vi niste predložili zakonsko rješenje kakvo je predložila sada ova Vlada ni kao saborski zastupnik, ni unutar svog HDZ-a. Ja vama vjerujem, ja sam iskren pri tome. Ja vjerujem da ste imali problema. Čudim se da niste imali i većih problema kad ste se usudili HDZ-u predložili ili upozoriti na neki problem. pa dobro da vas nisu izbacili iz stranke, čudim se da nisu jer druge koji su tako radili ti su morali odletjeti. Vi ste se namjerili, vi djelujete unutar stranke koja kao što sam rekao čini se da za predsjednika ima agenta banaka. I ja se neću čuditi ako vas izbace iz stranke zbog ovog što ste danas govorili. Ovako to izgleda kada jedna normalna, mirna rasprava tokom dana završi sa izlaganjem kolege Stazića koji ovako kaže da nije financijski stručnjak, ali točno zna utjecaj konverzije na rast BDP-a i objašnjava ga. Utjecaj konverzije znači temeljem ovog zakona, švicarca u eure kako će to utjecati na potrošnju i rast BDP-a, ali niste financijski stručnjak. Vaša rasprava je u cijelosti više-manje kontradiktorna. Ona je bila sa ciljem da pronađe nekog na drugoj strani koji bi bio nekakav virtualni neprijatelj, kojega bi se trebalo optužiti, kojemu bi trebalo staviti nekakvu etiketu bez obzira što smo jasno tokom dana rekli da ćemo podržati ovaj zakon vi i dalje imate potrebu da kažete da će netko biti agent građana, a netko će biti agent banaka. E pa sad kad smo kod tog agenta banaka mene kao građanina više bi uvjerila činjenica da je netko kao premijer dobio kredit kojeg nije mogao dobiti u nekoj banci koja mu je sada veliki neprijatelj kao vaš sadašnji premijer ili neka njegova šira obitelj u nekoj slovenačkoj banci u Sloveniji ili netko iz njegove uže ili šire obitelj opet nekakav kredit ili netko tko nas zaduži za sto milijardi javnog duga i onda dođe i kaže držite lopove, evo on je agent banaka. Ja nisam, držite njega, gledajte u njega. Ja sam agent građana. Pa ako je bio agent građana što je te građane pustio do predizbornog vremena. Od 2011. hvala bogu do 2015. je 4 godine, isti je bio problem. Vi se samo morate dogovoriti kad je problem počeo. Peđa Grbin kaže neku večer da je problem počeo prije godinu dana. I sad kažete da je čak taj neuspješni loši HDZ uspio ministra iz SDP-a, ministra financija nagovoriti na kredit u francima. Zamislite to! Kako to logički izgleda? Taj ministar se uspio zaraziti toksičnim kreditom za vrijeme HDZ-a i sada ga rješava na svoj način. Vrlo kontradiktorno.

Mislite da stoput ponovljena laž postaje istina, ne postaje, ne postaje. Nenad Stazić, odgovor na repliku. **Stazić, Nenad (SDP)** Pa slušajte, nikakva laž ne može promijeniti činjenice pa ni vaša neće. Vi možete blatiti SDP dokad hoćete ali ga blatiti možete jedino lažima jer istinom nas oblatiti ne možete. Ali to ostavljam vama na dušu. Ja ne znam tko je digao kakav kredit u kojoj banci, ja sam čuo da je supruga Karamarkova digla nekakav veliki kredit u banci koji nije otplatila jer je banka propala. To sam čuo jučer na aktualnom prijepodnevu. Ja ne znam da li je to istina ali vjerojatno će novinari to provjeriti pa ćemo to čitati na naslovnicama ovih dana. Pa ako je to istina bojim se da će vam Karamarko jako zamjeriti što ste potaknuli ovu temu. Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Stazić evo da imam sms došao bi mi znate od koga? Ravno od Nicole Machiavellija. Nicole Machiavellija. Vjerojatno znate što i tko je to. Teoretičar, političar, diplomat, pisac a doktrina kakav mora biti uspješan političar. Da izvrće istinu, da laže, da obmanjuje svoje glasače, da učini sve da druge ponizi, a da se prikaže kao netko tko je spasitelj, tko će te iste birače odnosno u tadašnje vrijeme svoje podanike učiniti sretnim, učiniti veselim. E to je on. Danas on trlja ruke jer u zadnja dva mjeseca obzirom koliko ništa niste činili ova Vlada je preuzela njegovu doktrinu i on je zadovoljan. I premijer i Vlada i danas svi svojim istupom bez obzira što smo rekli da će se podržati ovaj zakon ali i ukazali na niz argumenata, na niz problema koji će se javiti opet ništa. Evo 7800 je došlo izbjeglica uvaženi kolega, a premijer jučer blage veze nema on kaže da će oni samo proći ovuda. E pa to je pravi makjavelizam, čestitam vam, čestitam vam gospodin Machiavelli! Vi ste najbolji njegovi odlikaši. Nenad (SDP)** Odgovor na repliku Rast BDP-a drugi kvartal 1,2, treći će vjerojatno biti 2%. Vi ste inače preuzeli 5% rasta BDP-a, uništili ste sve, strovalili ste to u blato, upropastili potpuno, pokrali sve viškove, odnijeli u stranačku blagajnu. Izvoz rast 12%, industrijska proizvodnja rast 1,6%, PDV u 8 mjeseci 2,1 milijardu kuna više nego lani, strana ulaganja 40% veća, nezaposlenost najniža stopa u zadnjih 6 godina, 72 tisuće zaposlenih više nego prije 2 godine. To je vama ništa?! **Zgrebec, I u ime predlagateljice završno zamjenik ministra financija Igor Rađenović. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Poštovani dame i gospodo zastupnici teško se nakon ovakvih žestokih replika vratiti u stvarnost i ono što sam zapravo mirno mislio zaključiti ovu raspravu jer me razveselilo ono u najvećem dijelu kojem sam prisustvovao i zapravo svima vama zahvaliti na doprinosu ovoj raspravi.

Svega je bilo i odlazaka sa sastanaka iz ove naše čuvene radne skupine itd., itd. Ali da se ne raspravljamo o svemu tome. Problem je nastao davno, 2005. do 2007. 90% kredita rečeno je bilo je 1000, 2000 njih 2004., bio je 1000, 2000 ili ali problem je star 10-ak godina. I problem nije rješavan. Puno se kao što rekoh razgovaralo, prosvjedovalo, tužakalo, puno sudova su donijeli neke odluke. Ovim prijedlogom zakona, mislim da je to njegova glavna prednost, mi rješavamo trajno taj problem. Netko je tu kritički rekao polu-trajno. Mi računamo da je trajno i baš zato je taj obuhvat tih kredita takav da svi oni koji nisu u otplati na bilo koji način da sad ne idem opet u detalje toga zakona se ovim problemom rješavaju. A kako se rješavaju? Rješavaju se kao što rekoh pravedno budući da se … svih onih koji su taj kredit uzeli stavlja uzeli stavlja u položaj istim onima u kojem su drugi dužnici, u kojem je najveći broj dužnika u Hrvatskoj dakle u eure, u valuti u kojoj Hrvati htjeli mi to priznati ili ne najviše vole štedjeti. I koji ukoliko, zazivali se stručni argumenti, nema druge podloge u kojima se onda i krediti mogu davati, barem u situaciji u kojoj smo sad, barem sa zakonskim rješenjima kao što smo sada, barem po pravilima struke kao što ih imamo sada. imamo sada. I drugi glavni argument, zašto pravedno? Simplificiram do bola ali kako drukčije? Zato što trošak ove konverzije, povratak u isti položaj svih građana svih dužnika ide na teret jačega i oko toga duboko stojimo i to je druga temeljna točka ovoga zakona. Na trošak onoga tko je u tom dužničkom vjerovničkom odnosu jači, dakle u zaštiti potrošača s jedne strane, a sa druge strane je trošak onoga koji je na tim kreditima zarađivao prijašnjih godina puno diskusija je bilo u tom smjeru. Mislim da su sve, da su gotovo sve išle najviše u tom smjeru. i cilj je bio ove Vlade, jedan od razloga da se ovaj zakon i donese nakon kažem i dva poteza koje je Vlada povukla, evo kolega Stazić je … i zamrzavanje kamate tj. određivanje maksimalne kamate za valute koje idu preko 20% i zamrzavanje kamate nakon drugog udarca, ovo je treće i trajno rješenje. Tko je kriv, zašto je kriv u tom četverokutu dužničkom i robničkom odnosu banke? Oni koji su uzeli kredit, Vlada, tadašnje Vlade, HNB, tadašnji HNB i tadašnji guverneri i danas je najmanje bitno. Ja vas podsjećam bilo je tu najviše kritike možda oko rada HNB-a, guverner HNB-a tada i nekoliko godina poslije toga svega bio je najpopularnija osoba u RH. Kalkuliralo se o tome da će izaći na izbore itd. Prema tome, problem nismo riješili ali ga sada tu pred vas postavljamo i vjerujem da ćemo sutra svi zajedno ovaj zakon ipak donijeti. Zato je taj zakon važan donijeti i uvažavajući sve argumente koji su izrečeni pa i onu diskusiju gospodina Kregara koji u jednom djelu, s kojim se u jednom dijelu i slažem. Ovaj zakon nije najbolje rješenje toga smo svjesni. Vjerojatno ni jedan zakon svijeta nije najbolje rješenje i ne rješava uvijek na pravedan način sve ono što može riješiti ali u svakom slučaju najbolja moguća rješenja u ovome času. Stojimo pri tome. Popravili smo ga sa jednim amandmanom, popravit ćemo ga i sa nekim amandmanima od vas i zahvaljujem svim klubovima koji su dali amandmane i one koje ćemo prihvatiti i one koje vjerujem sa dobrim obrazloženjem vjerojatno nećemo prihvatiti. Znači popravit ćemo ga i sa tim amandmanima i evo nadam se zaključno ili predzaključno da sutra usprkos svim razlikama i problemima s obzirom na važnost ovog zakona i s obzirom na 10 godina teških rasprava i iscrpljivanja, teških situacija u kojima su ti ljudi ali i cjelokupna hrvatska javnost bila vjerujem da možda sam preromantičan ali vjerujem da možemo pronaći snagu da ovaj zakon ipak donesemo konsenzusom bez fige u džepu ili barem velikim, velikom većinom u ovome Saboru. I evo onako ispod crte ili ps možda ne najmanje važno dobar dio kritika slušao sam, vidjeli ste danas veliku većinu vaših rasprava, dobar dio kritika bio je na HNB, na položaj HNB-a, na personalna, kadrovska rješenja u samome HNB-u, nemojte shvatiti presamokritički ovaj Sabor kao i mi kao Vlada smo ipak na odlasku. Na kraju tjedna doći će neki ljudi ovdje, Zakon o HNB-u nakon svega ovoga, nakon ovih 10 godina traumatskih odnosa možda bi bilo dobro govorim ne kao dužnosnik govorim kao Igor Rađenović vaš bivši kolega i sada mislim da bi bilo dobro da novi ljudi koji dođu u ovaj Sabor da u slijedećem mandatu se najozbiljnije pozabave i sa samim zakonom o HNB-u, da se slijedeći mandat Sabora puno kvalitetnije i bolje pozabavi sa svim izvješćima HNB-a koje nam negdje dolaze onako usput kao neka druga točka, sa onim polugodišnjim izvještajima itd. Ako i to bude benefit svog ovog donošenja zakona mislim da smo pogodili bit. Jer ipak Sabor je taj koji bira guvernera, Sabor je bio taj koji bira čak 7 viceguvernera i ima pravo da u ime naroda zajedno sa HNB-om pronađe najbolje moguće rješenje za njen njen rad i za stabilnost financijskog sustava što je osnovana zadaća ako se ne varam u članku 3.sadašnjeg Zakona o HNB-u. Evo oprostite mi na ovoj završnoj digresiji. Još jednom da ponovim vjerujem, nadam se da će sutra ovaj zakon kao najbolje moguće rješenje koje možemo proizvesti u ovom času i kao potrebno rješenje biti usvojen velikom većinom vaših glasova. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospodine zamjeniče ministra kazali ste da zahvaljujete na raspravi jer nije bilo teških riječi, iako neki kažu da je ali rasprava je bila civilizirana, pristojna, osim onih koji su upućivali uvijek grube riječi jer drukčije ne znaju razgovarati. uobičajeni ambijent. Kad se govori o motivima donošenja, moram podsjetiti malo i i odgovoriti potpredsjedniku Sabora. Prije točno pola godine bila te tematska sjednica saborskog odboru kojoj je predsjedavao predsjednik Sabora na kojoj sam sudjelovao i sudjelovalo je više njih. Predlagao sam konverziju kredita u eure, nitko iz SDP-a nije podržao taj prijedloga, a govorite kako je ova Vlada odlučila riješiti taj problem. Da nije bilo pritisaka, da nije bilo filmova, da nije bilo štrajkova i da nije onoga što dolazi ovaj prijedlog zakona ne bismo mi vidjeli. Zato je dužno to se kazati i motiv nije rješavanje problema nego je motiv ovoga zakona rješavanje i otklanjanje budućih mogućih problema ne za korisnike kredita nego budućih mogućih problema za vladajuću koaliciju. To je glavni motiv. Ali iako je to, podržavam ovakav prijedlog zakona.

misao vodilja bila je u pravo ovo da zaboravimo što je bilo, kako je bilo jer svi nose određene grijehe i oko toga se nećemo složiti i dvije minute je prekratko da ja objasnim ispred Vlade RH i svoje osobno da mislim da grijehe koje strana ili ko u tom odnosu nosio neke veći iznos u tome grijehu definitivno. Ali sami spomen na 2005., 2007.kad je problem eskalirao možda najbolje o tome govore. Ali kažem nije to bio cilj, drago mi je, ne znam da li ste svjesni ili niste svjesni jedan od, zapravo izrekli ste ga da je glavni argument ove Vlade upravo da izbjegne svoje buduće probleme pa mi je drago da i vi vjerujete da će i druga Vlada Zorana Milanovića voditi ovu zemlju. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Poštovani zamjeniče ministra uzimajući u obzir osjetljivost ove teme o kojoj se danas govori mišljenja sam da hrvatska javnost, a posebno korisnici kredita u švicarskim francima trebaju znati neke činjenice. HSP Ante Starčević na dan 15.1.2015.godine odnosno na dan kada je tečaj švicarskog franka naglo porastao prvi je reagirao i ponudio svrsishodno rješenje. Na taj dan predložili smo konverziju predmetnih kredita u euro ili kune i to u trošku banaka, a ne dužnika. Drago nam je da je Vlada 8 mjeseci nakon našeg prijedloga smogla snage da da povuče određene poteze iako je to moglo biti davno prije, a ne u ovo predizborno vrijeme jer građani moraju živjeti i prije izbora. Mi ćemo naravno podržati ovaj prijedlog zakona jer to odgovara onima koji su oštećeni, a to su građani. Međutim, nije nam jasno zašto nisu ponuđeni neki drugi modeli poput konverzije u kune nego bojimo se da je ishitreno vezano uz euro. I danas većina korisnika kredita u švicarskim francima sa kojima imamo kontakt namjeravaju dizati kredite u kunama, a znamo kada dignu kredite u kunama i vrate da će opet zaraditi samo tko Ponovit ću, HSP će podržati ovo polovno rješenje problema dužnika u francima i to isključivo jer su to oni sami prihvatili taj prijedlog, ali ako želimo biti iskreni nikakvu mogućnost nisu ni imali. Bilo je uzmi ili ostavi. Želim poručiti svim korisnicima kreditima u bilo kojoj stranoj valuti da HSP Ante Starčević nikad neće dozvoliti da pohlepa stranih banaka uništava hrvatske građane i hrvatsku budućnost. Hvala. Odgovor na repliku zamjenik Igor Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa teško mi je odgovoriti na repliku budući da vidim da ste vi imali taj govor prije napisan i teško da je odgovor za repliku. Žao mi je da se možda niste, znam da nemate klub i da ste mala stranka i da ne možete u ime kluba, ali bilo bi dobro da je bila rasprava i u pojedinačnoj raspravi i dobro hrvatska javnost je čula što misli vaša stranka. Možda bi bilo dobro da ovaj pojašnjenja, upravo sam i to govorio završno da nije dobro da uvjetno prihvaćamo ovaj zakon. ja se još jednom odgovarajući vama indirektno na repliku zahvaljujem svima koji su pokušali sa amandmanima popraviti ovaj zakon i popravit ćemo ga iz onoga što je Vlada i danas usvojila od ovih amandmana što je prije došlo, a ove ćemo još u ovih nekoliko sati razmotriti maksimalno moguće i evo nadam se da je ipak to smisao svega. Ali dobro ajde svi smo izrekli svoje političke stavove za budućnost pa je možda i ovo dobro i još jedan argument ovoj mojoj završnoj tezi da je dobro da ovim zakonom ipak trajno rješavamo problem švicarskog franka pa više nećemo i tako politikantski diskutirati. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Pa poštovani zamjeniče ministra gospodine Rađenoviću kao što vi apelirate na nas da ovaj zakon donesemo jednoglasno, da svi podignemo ruke za njega. Evo ja, a i svi mi u klubu HDZ-a apeliramo na vas da se ovaj zakon odnosi na sve naše građane i na poduzetnike i obrtnike i njihove radnike, znači da ne idemo samo na jednu kategoriju nego na sve građane da neke ne stavljamo kao građane drugog reda po strani prilikom donošenja samog zakona. gospodine potpredsjedniče. Vrlo kratko. Dakle neke od ovih kategorija ili gotovo sve od ovih kategorija na ovaj se zakon odnosi, ne Zakon o potrošačkom kreditiranju nego zakon kako ja to volim reći nama najdraži zakon ZOKI, mogu sada pred kraj malo, dakle Zakon o kreditnim institucijama. Tamo jesu i OPG-i i obrtnici, slobodna zanimanja i puno šire. Dakle jednom rečenicom, obuhvat ovog zakona je jednak obuhvat onog zakona onih subjekata koje smo imali prilikom donošenja prošloga zakona, prilikom donošenja fiksiranja tečaja početkom ove godine. prema tome, najveći broj od njih je tu unesen. Ova šira priča da tu uđu i trgovački subjekti vodi u put, mislim zapravo ne mislim nego pročitao sam da je ministar, njegov fonogram, da je ministar to jako dobro objasnio u uvodnoj riječi, kada bi za tim posegnuli onda bi nam zakon na prvoj instanci nažalost pao oko svih ovih institucija oko kojih se bune oko ovoga zakona, a vi dobro znate koji je. Prema tome, taj nažalost amandman ne možemo prihvatiti jer bi inače pao čitav zakon pa onda zasigurno ne bi mogli, evo gospodin Kregar kao pravni autoritet klima glavom, pa je meni onda još lakše, a onda bi nam sve dobro u ovom zakonu palo u vodu, a to ova Vlada ne želi, a nadam se ni sada. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo sutra.